Hvala vam kolegice i kolege, sada idemo dalje sa radom, prva točka dnevnog reda danas: - Konačni prijedlog Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, drugo čitanje. P.Z.E. broj 405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 Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, a prije nego što dam riječ poštovanoj državnoj tajnici Mariji Bubaš imamo zahtjeve za stankom. Prva na redu kolegica Vukovac, izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Dakle, tražim stanku u trajanju od 10 minuta u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku. Mora se napomenuti da je Hrvatska 5 država unutar Europe po bogatstvu vodom. Znači li to da Hrvati uživaju u raskoši i bogatstvu jer imamo prirodni resurs za koji bi veći dio svijeta platio ogroman novac samo da bi dobio mali postotak onoga što mi imamo. Naravno da ne, to samo znači da tvrtke koje upravljaju našim izvorima čiste vode preko koncesija uživaju i bogate se u dobru koje pripada narodu. Trend koji prati naše upravljanje tim resursom se svodi na to da ako poduzetnik ponudi dovoljan iznos novca može gospodariti vodom kao da pripada samo njemu. Već sada imamo pregršt primjera za to, svojedobno je Ivica Todorić bio vladar same pitke vode sve, zapravo najvećeg dijela izvora pitke vode u Hrvatskoj, a tko je to danas i tko nam danas upravlja izvorima pitke vode ja mislim da hrvatska javnost niti ne zna. Tužna je istina da recimo Svjetski dan kojim obilježavamo vode u Hrvatskoj nije ništa drugo nego dan koncesionara jedino što se ne organiziraju nikakvi seminari na temu očuvanja našeg prirodnog resursa nego se broji novac kojeg su koncesionari zaradili od naših izvora pitke vode. Sramotan je način upravljanja najvažnijim nacionalnim resursima u RH. izvolite. **Bernardić, Davor (Socijaldemokrati)** Poštovani predsjedniče, kvaliteta vode i sigurnost isporuke vode je jedna od najvažnijih stvari za našu zemlju i zdravlje naših građana. Ovaj zakon veliku ovlast daje Državnom inspektoratu s tim da on jasno ne propisuje nužnost utvrđivanja i postupanja u slučaju nepravilnosti, jasne objave tih evidencija, a po sadašnjim zakonima nažalost Državni inspektorat kontrolira sam sebe. Njega nitko živ ne kontrolira i oni proizvoljno tumače propise i primjenjuju ih. A kakvo je stanje u inspektoratu imali smo najbolje prilike čuti prošli tjedan. Iz njega ljudi odlaze, demotivirani su, nemaju osnovne uvjete za rad dok šef Državnog inspektorata koristi 4 službena vozila. Stoga nije ni čudo da se tamo spisi gomilaju, ne rješavaju, a uspjeh ovog zakona prebačen je gdje, na poduzeća koja isporučuju vodu u RH i ovaj zakon za njih propisuje iznimno male prekršajne kazne u slučaju nepravilnosti i u slučaju zagađenja vode. To je sramotno. To potiče ispod prosječnost. Pogledajte samo situaciju kakva je u Gradu Zagrebu u vodoopskrbi i odvodnji. Oni nisu sposobni u zagrebačkom Vodovodu i odvodnji zamijeniti odnosno baždarit vodomjere, ne mogu priključit nove korisnike na mrežu, dakle to se čeka mjesecima, nema nikakvih investicija u gradnju ili obnovu vodovoda i kanalizacije u gradu, da ne kažem da ne znaju gdje sustav gubi vodu, a da nemaju ni plan kako legalizirati nelegalne priključke. Zbog toga nova gradska uprava u gradu nema niti jedan razlog da poskupi vodu za 15% jer u Zagrebu je poskupilo sve od knjižnica, bazena, parkinga, garaža, čistoće, sad i voda. Ljudi, građani grada Zagreba, kao i ja, u Zagrebu su očekivali promjene i to ne samo na izborima nego promjene u upravljanju. One su se dogodile, nažalost na gore. Stanka je odobrena. Kolega Bulj izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Najbitniji resurs je pitka voda. Hrvatska je jedna od najbogatijih zemalja pitkom vodom, imamo najčišće izvore, međutim što se događa? Ta pitka voda mora biti u korist svakom građaninu RH, zbog toga je to osnovno ljudsko pravo, pravo međutim koliko vodimo brigu je činjenica, jutros je spomenuto, da kanalizacija središtem grada Sinja utječe preko Sinjskog polja kod Trilja u rijeku Cetinu gdje se donji dio, znači 30, 30 općina i gradova napaja tom, tom našom rijekom i tek sad prije godinu dana je se počela raditi kanalizacija. Mi ne čuvamo naš resurs, a što se događa još? Umjesto da zaštitimo vodu i pravo na vodu svakoga čovjeka mi dižemo električnu energiju za vodovode lokalne kako bi pogodovali privatnim koncesionarima, kao što smo dali izvor rijeke Cetine na 30.g. za 5 tisuća kuna mjesečno. Umjesto da štitimo, da bude vodovodima kao kućanstvima vi lokalne vodovode sa tom cijenom priko HEP-a uništajete i pogodujete onima koji pune u plastične boce vodu koja je skuplja od nafte, litra vode je skuplja od nafte na benzinskoj postaji, a uništajete vodovod. Evo vodovod Cetinske krajine je doveden na rub zbog Vlade i HEP—a gdje su, 7 milijuna kuna gdje je mjesečno porasla cijena u odnosu na cijelu prošlu godinu, više se prošle godine potrošilo u jednom mjesecu električne energije naplatilo nego cijelu godinu. Zašto to radite vodovodima, da ih uništite i da se vodovodi privatiziraju i da voda ne bude osnovno ljudsko pravo? I još jednom, voda kao…/Upadica predsjednik: Hvala kolega stanka je odobrena. Sada će stanku obrazložiti kolegica Antolić Vupora, izvolite. **Antolić Vupora, Barbara (SDP)** Hvala lijepo, predsjedniče tražim stanku kako bi još jednom ukazala na potrebu zaštite vode i to na način da se aglomeracija više približi Vladi kao problem jer je Vlada nekako odvratila pažnju od sustavnog financiranja i pomaganje kod projektiranja tamo gdje još nemamo sustave aglomeracije uopće projektirane. Dakle ukoliko nećemo zaštititi naše vode od otpadnih voda neće ni taj zakon koji dobro uređuje područje naravno očekujući i pravilnike koji će teći uz ovaj zakon usporedo i brže, nećemo riješiti problem zaštite pitke vode.

Centra i GLAS-a. Dakle pred nama je Prijedlog Zakona o vodi za ljudsku potrošnju u drugom čitanju, relativno brzo iza prvog čitanja je došlo i u drugo čitanje i otvorilo je niz tema o kojima valja i treba progovoriti i treba razmisliti. Dakle pravo je pravo da svaki građanin RH, pa bez obzira gdje živi i gdje radi ima mogućnost pitke vode, danas to naravno nije slučaj i ono što zaista nekako zabrinjava da još uvijek 2023.g. mi govorimo o činjenici koliko naših sugrađana svoju vodu dobiva iz vlastitih bunara, kolika je kvaliteta te pitke vode, što sve utječe na kvalitetu i kako ju osigurat. Moram vas podsjetiti, dobro je da se podsjetimo malo na prošlost. Podsjećam vas Vrbana III, to nije bilo tako davno, bilo je riječ o jednom novom naselju u kojem građani kad su uselili su imali problema sa pitkom vodom i gdje se je dokazivalo gdje su napravljene greške i sve ostalo. Iz svih tih grešaka koje su napravljene i iz svih tih propusta trebamo zaista nekako izvući pouke da nam se to u budućnosti ne događa. Kad je Hrvatska ulazila i na svom putu vezano uz EU onda je jedna od razloga koji se navodio je bio i rečeno je da moramo zadovoljiti i kriterije da svi sugrađani imaju mogućnost komun, dakle razvijenu infrastrukturu, priključak na pitku vodu i na kanalizaciju. Dakle 10.g. će biti otkad smo ušli u EU, to još uvijek nije osigurano i trebamo se pitati kako što, što treba napraviti država, ali trebamo se i pitati što trebaju napraviti općine i gradovi odnosno JLS jel između zajedničke sinergije i zajedničkog puta neće biti ni iskoraka naprijed, hvala lijepo. Stanka je odobrena. Evo i kolega Mažar se javio za stanku, izvolite. ne samo značaj i vrijednost vode općenito i za ljudski život, ali i za sve ono što ona čini i svim drugim živim bićima, nego i o bogatstvu vode koje RH ima, da smo u top tri zemlje na području EU, da je da je ovo praktički drugi zakon koji donosimo vezano za vodu, njeno bogatstvo, ali i njeno korištenje, njeno osiguranje svim građanima RH i da ono što smo vidjeli prilikom prvoga čitanja s jedne strane omogućimo kvalitetnu, čistu, ispravnu i zdravu vodu svim građanima, da upozorimo na nedostatke koji se događaju u procesu dakle od samih proizvođača, distributera do kućne upotrebe vezano i za one materijale i predmete koji dolaze u dodir sa tom vodom, vezano za kemikalije koje dolaze u dodir sa vodom i da vidimo što sve kroz ovaj pravni okvir možemo doprinijeti da bi upravo zdravlje svih građana RH i čistoća i kvaliteta vode bili na maksimumu, ali da upozorimo i na one stvari koje je potrebno da se svi mi pridržavamo, a vezano kako i na koji način koristimo vodu da li je to kroz plastiku, da li je to na neke druge načine zdravije načine, ali i da vidimo da neki političari nekada koriste i politiku kako bi i doveli do zagađenja naših izvora vode samo kako bi dobili političke poene. Dakle svi mi moramo brinuti o odgovornosti naših građana, ali i kroz svoje ponašanje i kroz donošenje ovih zakona raditi na tome

Evo koristim priliku da zatražim stanku u ime kluba Hrvatskih suverenista u trajanju od 10 minuta kako bi još jednom svima dali do znanja da kojim slučajem nije bilo hrabrih hrvatskih branitelja, ne bi bilo niti zaštite hrvatskih voda i ko zna ko bi danas hrvatske vode pio u kojoj državi. Stoga prisjetimo se svi zajedno 1.3.'91.g. hrabri hrvatski redarstvenici su braneći domovinu Hrvatsku demokratski izabranu vlast u Pakracu započeli Domovinski obrambeni rat i hvala im na tome, hvala im za žrtvu koju su dali svi pripadnici AT Lučko, AT Sljeme, Omega Bjelovar, Rakitje, Pionirski …, redarstvenicima iz PP Pakrac, hrvatskom narodu, dragovoljcima znači svi ste vi zaslužni da danas Hrvati, hrvatski narod i svi građani u RH mogu piti hrvatsku vodu iako su je neki htjeli prodat, al zalažemo se da bude ustavna kategorija. Stanka je odobrena pa ćemo sada napraviti stanku u trajanju od 10 minuta, znači u 11 sati i 35 minuta se nastavlja.

Poštovane kolegice i kolege, sada će u ime predlagatelja govoriti poštovana državna tajnica Marija Bubaš, izvolite. Evo, molim vas, zabilježite, evo, prije nego što je kolegica Bubaš i pojavila se za govornicom, već imamo brdo replika pa pazite, molim vas da ih sve pribilježite. Izvolite. Poštovani predsjedniče, članice i članovi Sabora. Konačni prijedlog Zakona o vodi za ljudsku potrošnju usklađuje se direktivom EU o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju u cilju osiguranja zdravstvene ispravnosti i čistoće vode namijenjene namijenjene za ljudsku potrošnju te zaštite i zdravlja ljudi od negativnih učinaka bilo kakvog zagađenja vode u vidu sprječavanja i suzbijanja širenja zaraznih bolesti putem vode. Predloženim zakonom određuju se ključni standardi zdravstvene ispravnosti i kvalitete za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju. Konačnim prijedlogom Zakona o vodi za ljudsku potrošnju uvodi se pristup sigurnosti vode namijenjen na procjeni rizika kroz cijeli sustav opskrbe vodom, od područja sliva, zahvaćanja, obrade, skladištenja i distribucije, do krajnjeg potrošača za sve isporučitelje vode, što će pomoći u utvrđivanju i rješavanju mogućih rizika za izvore vode na razini distribucije. Uvodi se procjena rizika kućne vodoopskrbne mreže te praćenje parametra legionele koja izaziva najveće opterećenje u pogledu zdravlja ljudi u prioritetnim objektima kao što su bolnice, lječilišta, odgojno-obrazovne ustanove, domovi umirovljenika, skupine hotela, skupine kampova, sportske dvorane, trgovački centri, kaznene ustanove, vojarne. Ovim zakonom uspostavljaju se i minimalni higijenski zahtjevi za materijale koji dolaze u dodir s vodom te zahtjevi za kemikalije za obradu i medije za filtriranje koji dolaze također, u dodir s vodom. Nadalje, ažuriraju se postojeći sigurnosni standardi uspostavljanjem ekonomičnog i učinkovitog sustava monitoriranja zdravstvene ispravnosti vode na parametre sukladnosti mikrobiološke, kemijske, indikatorske parametre, kao i na dodatne parametre s popisa praćenja kao što su endokrini disruptori, mikroplastika, farmaceutski i drugi parametri od značenja za zaštitu zdravlja ljudi, povećava se transparentnost za potrošače u pogledu vode namijenjene za ljudsku potrošnju i opskrbe njome u vidu boljeg informiranja krajnjeg potrošača, što bi to trebalo dovesti do veće upotrebe vode iz slavine, kao vode za piće u globalnom smislu. U odnosu na tekst Prijedloga zakona koji je prošao prvo čitanje u HS-u, predlagatelj je dodatno nomotehnički doradio Konačni prijedlog zakona sukladno odredbama Odbora za zakonodavstvo HS-a te je revidirao i prekršajne odredbe na način da su jasnije definirani prekršaji. U Konačnom prijedlogu Zakona o vodi za ljudsku potrošnju izmijenjena je odredba vezana za stupanje na snagu zakona koja će stupiti danom objave u Narodnim novinama. U raspravi o Prijedlogu zakona na radnim tijelima HS-a, kao i u raspravi na sjednici HS-a nije bilo nije bilo sadržajnih primjedbi i prijedloga o kojima bi se predlagatelj morao posebno očitovati. Amandman na čl. 80 je nomotehničke prirode te je provedeno nomotehničko usklađivanje i taj amandman je prihvaćen. U skladu s navedenim, predlaže se HS-u usvajanje ovog Zakona jer će se predloženim Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju ojačati povjerenje građana, ne samo po pitanju zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju, već i u vjerodostojnost rezultata analiza na parametre sukladnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju, ojačat će se povjerenje građana u rad svih dionika u osiguravanju zdravstveno ispravne i čiste vode namijenjene za ljudsku potrošnju, poboljšat će se informiranje potrošača o relevantnim informacijama i povećati transparentnost podataka, što će utjecati na porast pouzdanja građana u vodu i njenu ispravnost i pobudit svijest stanovnika RH na sam značaj vode namijenjene za ljudsku potrošnju te njezino korištenje slavine, čime bi se moglo doprinijeti smanjenju uporabe plastike, smanjenju plastičnog otpada i emisija stakleničkih plinova, što bi trebalo imati pozitivan utjecaj na ublažavanje klimatskih promjena i na okoliš u cjelini. Hvala. Hvala lijepa. Imamo više replika. Krenimo redom. Poštovani zastupnik Bulj najprije. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo gđo. Bubaš. Voda kao osnovno ljudsko pravo tribalo bi bit zaštićeno Ustavom i naravno da svaki čovjek u RH ima pravo na vodu, međutim, je činjenica da evo, ja mogu kazati da je još uvijek problem ogroman zastarjeli cjevovodi koji su od salonita, ne samo koji pucaju, koji imamo velike gubitke te je najznačajnije vode koju Hrvatska bogata nego jednostavno, i zdravstvena upitnost kroz salonitne cijevi u RH je vrlo bitna. I jedan od velikih problema, ali to nije sad u vašoj nadležnosti, naravno da moramo ulagati, da moramo financirati ulaganje u kontrolu zdravstva i ispravnosti vode za piće, međutim, činjenica je

Hvala vam na ovaj osvrtu na to pitanje. To je, malo izlazi izvan okvira ovog Zakona, imamo Zakon o vodi i Zakon o vodnim uslugama, ali cilj ovog Zakona je također, kontrola vode i njene ispravnosti, tako da, je, to je pitanje dotoka vode, ali voda mora biti zdravstveno ispravna, dakle prati se i svaki parametar u njoj, ali to izlazi izvan okvira ovog Zakona i predmet je, predmet je ovaj, pitanje predmeta opće uporabe i pitanje drugog zakona.

zakonom, uvodi se i niz novih parametara koji ne obuhvaćaju samo mikrobiološku i kemijsku sigurnost vode, već vidimo da se uvode i parametri koji se tiču i sredstava i svih materijala koji se dovode u doticaj sa vodom, a također vidimo da će se kroz istraživački monitoring popratiti i najnoviji parametri kao što mikroplastika, farmaceutski proizvodi i naravno endokrini distruktori. Evo smatram da je to izuzetno bitno za ukupno zdravlje naše populacije i za zdravu i čistu vodu. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana državna tajnica. **Bubaš, Marija** Hvala vam na tom, na toj objekciji, to je činjenica i to je dio koji će Ministarstvo zdravstva naročito pratiti jer je pitanja od iznimne važnosti, a dosada nije bilo obuhvaćeno. Hvala. Poštovana državna tajnice u mnogim manjim naseljima diljem Slavonije nisu svi građani priključeni na sustav javne vodoopskrbe već su priključeni na lokalne bunare ili vlastite bunare u svojim dvorištima, pa me zanima koliko predloženi zakon uopće nudi jamstvo da će svi građani RH imati zdravstveno ispravnu vodu kad se primjerice čak niti neki načelnici uopće ne žele baviti ovim pitanjem. **Reiner, Željko Donošenjem ovog zakona morat će se baviti zato što i takvi mali opskrbljivači stanovništva vodom obuhvaćeni su ovim zakonom i kontrola ispravnosti te vode će se provoditi. Hvala. **Reiner, Hvala lijepo potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice, pa evo prije svega dopustite mi da izrazim zadovoljstvo sa ovim prijedlogom zakona s obzirom da vidimo da je i resorni odbor jednoglasno usvojio ovaj prijedlog zakona sa 7 glasova za. Mogli smo vidjeti da i u javnoj raspravi nije bilo bitnih primjedbi na sami sadržaj i tekst zakona što pokazuje da je predlagatelj ovome pristupio ne samo kako bi uveo Direktivu EU nego stvarno kako bi na jedan kvalitetan način ovo vrlo bitno pitanje u što boljem smjeru napravio vezano za sve građane. Moje pitanje je s obzirom da se uvodi i monitoring tijekom cijeloga procesa, ali uvodi se i procjena rizika kada, gdje i na koji način građani mogu doći do određene informacije ili ažuriranih podataka gdje mogu provjeriti dakle vezano za kvalitetu vode stanje. drugo pitanje s obzirom da će biti potrebna i određena financijska sredstva da li možda znate koliko će to utjecati na proračun …/Upadica: Hvala vam na toj primjedbi. Dakle, građani će biti svakako informirani i putem kampanja, putem informacija dostupnih od strane zavoda za javno zdravstvo, županijskih zavoda za javno zdravstvo. Naravno i na svakoj županiji je da može uvijek pokrenuti kampanju vezano uz informiranje građana o, o potrebi za kontrolom kvalitete i vodom koja mora biti zdravstveno ispravna. Također i isporučitelj je obavezan na računima građanima davati provjerene i točne informacije o, o, o svim aspektima zdravstvene ispravnosti vode. Što se tiče financijskih, financijskih učinaka sad vam zaista ne mogu odgovoriti na to pitanje, ali ovaj zakon

(SDP)** Ispričavam se, zahvaljujem. Poštovana Članak 53. stavak 5. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju kaže, ako ograničenje isporuke vode traje više od 24 sata isporučitelj vode mora osigurati potrošačima na tom području opskrbu vodom na drugi način. ovaj malo poznati i svakako javno zanemaren zakon ima i prekršajne odredbe o tome kako će se novčanim kaznama kaznit za prekršaj pravna osoba ako ne osigura na drugi način opskrbu vodom namijenjenu za ljudsku potrošnju ukoliko ograničenje isporuke vode traje više od 24 sata sukladno ovom Članku 53. stavak 5. Moje pitanje je poštovana zanima da li imate u praksi slučaj ovakvog prekršaja u RH? Hvala lijepa.

Hvala potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice, ovaj zakon rezultat je revizije Direktive o vodi za piće kojoj je cilj poboljšanje kvalitete vode u vodovodu na cijelom području EU. Rezultat je to prve uspjele građanske inicijative koje se zvala Pravo na vodu koju sam ja i podržala kad sam bila zastupnica u Europskom parlamentu. I donosi brojne novine, a cilj je ustvari poboljšanje pristupa vodi za sve naše stanovnike kao i prilika za podizanje kvalitete vode iz vodovoda. Znamo da je Hrvatska treća po potrošnji vode iz slavine, a prva je po zalihama pitke vode što su sasvim sigurno dobri podaci. No, moramo raditi i dalje na poboljšanju kvalitete vode iz vodovoda i isto tako trebali bi smanjiti korištenje flaširane i koristiti više vode iz slavine. Prema uputstvima iz direktive voda u javnim zgradama iz slavine trebala bi biti besplatna za sve građane i trebalo bi poticati restorane i ugostiteljske objekte da vodu iz slavine …/Upadica: Hvala./…

Zahvaljujem. Poštovana državna tajnice uvidom u monitoring HZJZ-a a tiče se Zakona o vodi za ljudsku potrošnju i to 2019., 2020. i 2021. povlači se jedna te ista teza, a to da lokalni vodovodi s javnozdravstvenog aspekta predstavljaju najveći rizik jer se voda potrošačima

koje koriste stanovnici koji nisu priključeni na javnu vodoopskrbu mrežu. Možete li mi samo podatak ponoviti, ne sjećam se što ste odgovorili, koliko točno tih bunara i izvora ima za koje i broj stanovništva? Tu ste nešto malo sad u ovom prijedlogu za drugo čitanje objasnili koliko se u 20.g. pročistilo bunara, da je tu je jel suradnja Crvenog križa, Ministarstva zdravstva itd., to je sve dobro, činjenica je da u mnogim selima koja evo su poluprazna, zjape prazna, takvi zdenci sa vrlo kvalitetnom izvorskom vodom praktički propadaju i zjape prazni. Ima li Hrvatska uopće nekakvih saznanja koliko je svih tih zdenaca koji bi se mogli koristiti, imaju kvalitetnu vodu, ali evo ljudi ih ne koriste koriste kad se napuštaju ta područja sela i zaselke, dakle imate li podatak koliko je zapravo svih tih bunara i zdenaca koji se i koriste i ne koriste? Hvala. Prema podacima kojima raspolažem je u RH na javnu vodoopskrbu priključeno 92,7% stanovništva, a na lokalnu oko 1,4% stanovništva. Ovo o čemu govorite nažalost je izvan resora Ministarstva zdravstva i obveza je lokalne samouprave i Hrvatskih voda. **Reiner, Željko Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Evo čuli smo, u Hrvatskoj nemaju svi istu kvalitetu vode, kao ni pristup njoj, pa čak evo tu sam malo razgovarao s kolegama iz Zagreba, čak niti svi građani Zagreba nisu priključeni na vodovodnu mrežu. Ono što mi je upalo u uho kad ste govorili, više puta ste napomenuli, pojačat će se povjerenje građana. Pa mene zanima osim usklađivanja ovog zakona s direktivom i zakonima EU koje koristi bi to građani trebali imati od njegovog donošenja i na koji način će se pojačati to povjerenje kad vidimo da se premalo ulaže da bi svi imali pitku vodu, primjerice samo 60 gradova u Hrvatskoj ima aglomeraciju, znači koji brinu o otpadnim i odvodnim vodama, pa me zanima na koji način ćete to pojačati to povjerenje građana kad znamo da je povjerenje u Hrvatskoj građana jako poljuljano prema Vladi? Hvala. **Reiner, Željko

dakle i informiranje i edukaciju. Kroz to informiranje treba poticati povjerenje građana na zdravstvenu ispravnost vode koja im je dostupna, a ako je to voda iz kontroliranih izvora, a moramo ih informirati i poticati da oni koji su priključeni, koji imaju dostupnu samo vodu iz bunara da ju redovito kontroliraju. Ono što se ovim zakonom još, iz ovog zakona dakle izlaze i dva pravilnika koji će se baviti materijalima koji dolaze u kontakt sa vodom i parametrima koji se prate. S obzirom da je široka lepeza parametara koji se prate, s obzirom da će se raditi i istraživačko praćenje, time

definitivno je dobro predviđeno u zakonu da se treba napraviti procjena rizika i upravljanje rizikom za sustav opskrbe odnosno da treba napraviti plan sigurnosti vodi i isto tako je propisano u zakonu da oni koji taj plan neće napraviti da će platiti kaznu, što je sasvim u redu. nigdje ne piše, što će i kako će se nakon toga raditi procjene koje su štete nastale zbog toga što plan nije postojao i što se po tom planu nije sustavno radilo, imate li neki, znači pitanje je tko će i kako će utvrđivati koje su štete nastale zbog toga što nije postojao plan o sigurnosti vode i što se po tom planu nije sustavno radilo? **Reiner, Željko Procjena rizika uvodi se ovim zakonom, međutim dosada se je redovito pratilo kvalitetu vode, ne smatram da, da će sada sa ovim, samo će se usustaviti i propisala se obaveza dakle sada se neće ništa prepuštati slučaju jel odnosno manje toga bi trebalo biti prepušteno slučaju, a to je upravo ono o čemu vi govorite ako sam dobro shvatila ili me ispravite ako nisam dobro shvatila, a za sada i kod incidenata i kod redovne vodoopskrbe uvijek se je pratila kvaliteta vode i njena zdravstvena ispravnost. Gubici vode nisu dio ovog zakona. kako vi mislite osigurati građanima bolju informiranost i povjerenje, vratiti povjerenje u vodu za piće ako sada već i ovdje i nakon opetovanih naših molbi da se ovdje i u HS koristi voda za piće iz slavine, a ne iz plastičnih boca, kako će nam građani vjerovati i vama i nama ukoliko se i dalje koristi voda za piće iz plastičnih boca? Potrebno je poticati veću potrošnju vode iz slavine, potrebno je građane informirati, potrebno je informirati i djecu u školama i u vrtićima i ja vjerujem da svi ovdje kad, kad šalju svoje dijete na izlet da mu netko tko nema mogućnost na bilo koji drugi način osigurat mu vodu da mu sigurno neće staviti papirnatu čašu u ruksak nego će mu stavit ovakvu bočicu. Dakle svi želimo da, da naše dijete kad ide na izlet ima mogućnost neku dostupnost vode i da smo sigurni da neće biti žedno. Međutim ako se odlučimo da nećemo koristit ovakve stvari onda jednostavno možemo to pokazivati i svojim primjerom, žeđ je jedno fiziološko pitanje tako da mislim da je nekad moraš prekršiti i svoj vlastiti, vlastitu nekakvu kako da kažem neko vlastito pravilo i ponekad piješ vodu iz plastične boce jel. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Barbarić: Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice. Iako to nije tema ovoga zakona kandidirao bi problem zaštite voda u pograničnim područjima i osiguranje potrebne kvalitete voda. Naime, imate situacija gdje je vodozahvat u drugoj državi konkretno u BiH …/Upadica Bubaš: Oprostite slabo vas razumijem ako možete malo bliže mikrofonu./… Imate situacija kad je izvorište vode neposredno uz granicu dakle s druge strane granice su vodozaštite zone, neusklađenost planske dokumentacije, nema nikakvih ograničavanja u raspolaganju prostora počesto dovodi do incidentnih situacija i ako postoji međudržavno povjerenstvo radi složenosti sustava upravljanja vodama u BiH nemamo konkretnih rezultata. Dakle, za jedan širi područje pogotovo južni potez ova tema je vrlo bitna, razumijem da to nije tema ovoga zakona, ali evo molim vas možete li iskomentirati kako na tim područjima gdje u pravilu građani RH na južnom području dobivaju vodu osigurati neophodnu kvalitetu vode na ovim područjima. Pa to nadilazi zapravo pitanje mojih kompetencija, ali to bi se trebalo uređivat konvencijama i prekograničnom suradnjom, a svakako hvala na osvješćivanju tog problema, međutim izlazi izvan okvira ovog zakona. Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Meni se inače digne kosa na glavi kada neko počne svoju rečenicu kakva se poruka šalje. Dakle, ovaj zakon ciljeve ima da se poveća potrošnja vode iz javnih izvora iz vodovoda, a dok vi državna tajnice dajete uvodno slovo pogledajte jedna, dvije, tri, četri, pet, šest, sedam, osam i još ima ispod klupe nekoliko neću sad cinkat osam dakle plastičnih boca sa vodom za piće službenih dakle na teret državnog proračuna. Em ambalažu treba zbrinut dakle nije ekološki, em nešto košta, em se šalje poruka da ova voda iz vodovoda ne valja. Prema tome, ja ću sada naravno završit repliku sa pitanjem od kojeg mi se inače diže kosa na glavi. Kakva se poruka državna tajnice šalje u HS-u da se ne pije voda iz vodovoda iz glavnog grada RH nego se troši novac poreznih obveznika na ovu flaširanu vodu, zbrinjavanje otpada skuplje itd., Ako ćete mi dopustiti širi odgovor, ja se uvijek divim kako vi znate te članke poslovnika i to sve pa valjda postoji neka procedura kojom vi možda možete tražiti da se ukloni ova voda. Ja sam tražila bokal s vodom iz slavine pa evo valjda će jednog dana i to bit moguće kad dođem na neku raspravu da bude voda u bokalu. **Reiner, Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora. Zapravo mi je replika druga, ali malo ću se samo nadovezat na kolegu Bauka i vaš odgovor. Mi smo na predsjedništvu Sabora to tražili, ali obzirom da je inicijativa bila s oporbene strane nije prošlo pa ovako upućujem vladajućima da inicijativa bude od njih pa će proći. Ali moje pitanje koje sam htjela postaviti je jedno drugo. Dakle, između ostalog ovim zakonom govorimo i o potrebnoj kvaliteti vode za piće, oni koji osiguravaju odnosno koji kontroliraju kvalitetu ne osiguravaju jel kontroliraju se u laboratoriji. Ti su laboratoriji imamo ih na području Hrvatske, zanima me da li ih ima dovoljno, da li ima dovoljno zaposlenih i koliko ste vi zadovoljni s onim s onim što ti laboratoriji rade odnosno na ono što oni ukazuju? Jer temeljem nalaza laboratorija pogotovo kod novih zgrada dakle to je osnov da uopće može dobit neku uporabnu dozvolu, ali i kod nekih postojećih situacija su oni ti koji svojim nalazom ukazuju na problem ili kažu da problema nema. Hvala lijepo. tajnica. **Bubaš, Marija** Hvala vam na tom pitanju. Mogu vam reći prema mišljenju struke da tih laboratorija ima i previše, a postoji procedura ovlašćivanja. (Socijaldemokrati)** Poštovana državna tajnice, kvaliteta vode u Hrvatskoj je dobra, a glavni problem s ovom flaširanom vodom koju je spomenuo Arsen Bauk je ta da je zapravo naša zemlja dala privatnim subjektima za budzašto, za male novce crpilišta iz kojih oni profitiraju i ostvaruju ogromne zarade. To je istina u Hrvatskoj, dakle oni ostvaruju ekstra profit na toj vodi. S druge strane imate poduzeća, znači vodoopskrbe po općinama i gradovima po Hrvatskoj i moje je pitanje ako se slučajno dogodi nekakva zagađenost vodom zašto ste za direktore tih poduzeća koji su politički imenovali predvidjeli tek male prekršajne kazne? Zašto niste obeštetili građane ovim zakonom? Zašto se građanima ne vraća to što su platili? Zašto to radite ključni interes zakona je da građani budu zaštićeni, a ne direktori poduzeća. Oni su već zaštićeni ko lički medvjedi. **Reiner, Željko Poštovani zastupniče Bernardić, ja sam danas ovdje da bih predložila usvajanje Konačnog prijedloga Zakona o vodi za ljudsku potrošnju koji se usklađuje on sa direktivom EU i koji zapravo ima cilj osiguranje zdravstvene ispravnosti i čistoće. Ovo o čemu govorite je u nadležnosti Ministarstva gospodarstva i nije predmet ovog zakona. **Reiner, Hvala potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice možda bi danas i bila voda u bokalu ovdje kod vas da nije od danas u Zagrebu postupila 15% tako da možda je sad cijena negdje slično kao i ove bočice. A što se tiče zakona cilj je osigurati zdravstvenu ispravnost i čistoću vode za ljudsku potrošnju te zaštitu zdravlja ljudi od negativnih učinaka bilo kakvog zagađivanja vode uz to spriječiti da se i suzbiti širenje zaraznih bolesti putem vode kao što smo nekada imali onu zaraznu žuticu pogotovo po ruralnim naseljima gdje su ljudi imali bunare blizu poljskih wc-a tako da sada je toga sigurno puno manje, ja sad ne brojim nisam više u medicini ali znam da više nije to kao što je nekad bilo. Htio sam pitati, ali evo kolegica je prije mene pitala u Hrvatskoj koliko ima laboratorija, odnosno da li svi mogu iskontrolirati sve ovo posebno ovaj dio radioaktivnih tvari u vodi koja je moguća?

Zakon predviđa samo prekršajne kazne, ne i umanjenje cijene za pruženu uslugu razmjerno razdoblju utvrđene nepravilnosti u odnosu na ukupno isporučenu količinu vode u obračunskom razdoblju.

ovaj opomenu. …/Upadica sa strane, ne čuje se./… Nisam čuo, ali ne smije se dobacivati u svakom slučaju. Poštovani zastupnik Sobota.

takvih onečišćenja vode nema u Hrvatskoj, odnosno rizik je ne tako veliki. Na dva mjesta se može ispitivati na Ruđeru i na IMIJU, a ovih drugih laboratorija kao što sam rekla ima gotovo i previše. Evo sad će kolega Sobota, izvolite. meni susjednih županija. Istina pije se voda iz ovakvih bočica, posebice kad školska djeca idu na ekskurzije, na sportskim susretima jer je to zgodnije i slično. Ali i županije gdje je već unatrag zadnjih godinu, dvije se sprovode projekti aglomeracije u svih 22 općine i 3 grada, posebice 20 općina i 3 grada jer dvije općine su to odavno odradile. Dakle, vodi se briga i o zaštiti voda, dakle o kanalizaciji ali i o zdravstveno ispravnoj vodi. Mene zanima kakva je situacija sa, imate li saznanja o ostalim županijama na području Republike Hrvatske po pitanju i priključaka i mogućnosti priključaka na tu tzv. zdravstveno ispravnu vodu? **Reiner, Željko mislim da je odgovoreno zapravo kroz ovaj odgovor zastupnici Marić da je priključeno 92,7% stanovništva. To je dosta veliki postotak na javnu opskrbu i na lokalno je priključeno, dakle 1,4% stanovništva. Dakle, dosta visoki postotak je priključen na razne

to je točan podatak među tri europske zemlje po bogatstvu vode. Zdrava voda na izvoru ne znači i zdravu vodu u onom krajnjem konzumiranju. Ovim zakonom se rješava i jedna stvar koja je mislim vrlo vrlo bitna. Mi još danas imamo vodovode u nekim, pa i javnim ustanovama koje su vezane uz olovne cijevi, a znamo da one baš nisu najzdravije kada je u pitanju distribucija vode. I ovo se rješava tim zakonom da se do određene godine moraju riješiti svi ti problemi, odnosno svi ti sustavi biti zamijenjeni. Čak se i radi o edukaciji vodoinstalatera koji bi radili na takvim sustavima. **Bubaš, Marija** Hvala vam na osvješćivanju tog problema. Olovne cijevi jesu problem doista. U obavezi smo do 2035. eliminirati taj problem. Ovaj zakon stavlja i na izvoditelja radova kao što ste rekli stavlja teret i obavezu zapravo i poštivanje normi. Dakle, materijala koji dolazi u kontakt sa vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju. **Reiner, Željko Poštovana državna tajnice, evo želim čuti vaš komentar na dvije činjenice. Jedna je komentar na zabijanje ploče od strane gospodina Bulja, je branio kupanje ljudima u vrelu Cetine jer su bili znojni malo ispod pazuha. Evo želim čuti komentar. Inače je gospodin Bulj je tamo u Šibensko-kninskoj županiji u koaliciji sa SDSS-om i Domovinskim pokretom i Vlada i mogao je preko županijske javne ustanove i zabraniti to, ali je bilo, trebalo je ploču zabiti. I druga stvar, odnosno želim komentar vaš na evo vidim, gledam sada na internetu kako Tomašević stavlja ručnike na terasu svoje kuće i skuplja vodu i daje upute Zagrepčanima kako će prikupljati vodu s obzirom na poskupljenje. Je li to što Tomašević sada ljudima sugerira da se s ručnicima, jer će padat kiša, je li skuplja voda, je li to zdravstveno ispravno ili nije ispravno i metode cijeđenja ručnika. Hoće li se u dvoje cijediti ručnici ili Željko (HDZ)** Prije vašeg, prije komentara državne tajnice zastupnik Bulj je dignuo povredu Poslovnika. U čem je povrijeđen Poslovnik? Hvala lijepo. Zekanović je povrijedio članak 238. gdje omalovažava opet još jednom narod pitome doline Cetine, pitome doline Cetine gdje su se Japanci kupali u izvoru Cetine, gdje su se šamponirali na stotine ljudi. Da, ja sam stavio tablu i to nije nikakav problem i napokon urodilo je plodom. To je izvor života, najljepši izvor u Republici Hrvatskoj. Nema ga lipšeg na svitu.

Eto ja sam mislila da ćete vi to komentirati, pa skoro i jeste, tako da ja nemam šta dodati. svjedoci smo da pijemo vodu iz plastike, ali dobro je što je naša i nadam se da ćemo edukacijom ipak doći do određene razine, da ćemo plastiku maknuti iz uporabe jer je to izuzetno važno. Ono što vas ja želim pitati, a kad je u pitanju zdravlje hrvatskih građana je koliko mi zapravo bilježimo incidente i možete li mi reći koje su vrste incidenti koji se a da bi se zaustavila uporaba vode iz slavine za piće. Koliko često? **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana državna tajnica. **Bubaš, Marija** Moram priznati da nisam razumjela vaše pitanje vezano za incidente i vodu iz slavine, ali vjerojatno, a nemam sada tu informaciju ali pretpostavljam da su naj najčešći incidenti nekakve nezgode u prometu kada se dogodi nekakva prometna nezgoda sa cisternom koja prenosi gorivo ili neki drugi naftni derivat pa iz tog razloga može doći do onečišćenja okoliša i to se onda, takvi incidenti su poznati i poznato je da vodu treba tada kontrolirati. Često se zna i dogodit da građani možda imaju i dostavu vode iz cisterne zbog tog razloga, ali evo u svakom slučaju rijetko, ali prati se i radi se na tome kad se dogodi. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepo državna tajnice. Sada otvaram raspravu, možete se vratiti na mjesto, otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika MOST-a govoriti poštovani zastupnik Bulj.

tema u RH su naši resursi i naravno to je voda. Voda je izvor života i ono što bi trebalo i ono što upozoravamo cijelo vrijeme voda bi trebala biti u Ustavu zaštićena kao osnovno ljudsko pravo. Međutim, to kod nas nije tako. I ovim zakonom gdje se gospođa Bubaš poziva na ovaj zakon i direktive EU mi samo ovde prepisivamo. Na niti jedan upit nije odgovorila. Ista stvar kad su bile i korona mjera, vidim da je tu i kolega Capak i sada te sporove gube na sudu, milijarde su uložili u Covid mjere koje su bile besmislene. Vidimo kad je prva granata pala u Rusiji da, kad je Putin ispalio, da je korona jednostavno nestala, krepala. Eto ja sam barem sačuvao kao gradonačelnik Grada Sinja da nisam ih poslušao da besmislene korona mjere i Covid potvrde uvodim tako da je moj Sinj ostao slobodan grad od vaših besmislenih mjera. I sad bih krenio oko vode. Prije svega moram kazati da evo ja dolazim iz Cetine, Cetina je ključni izvor tj. ključna rijeka i izvori koji napajaju najveći dio Dalmacije. Također imamo bisere Krka, Zrmanja i druge rijeke koje napajaju, Neretva, koje napajaju njena izvor i pritoci koji napajaju te, ta područja bistrom vodom. Međutim, ovim zakonom se apsolutno ništa ne definira osim šta je to lipo napisano. Ni ko će financirati kontrolu vode, ni ko će, ništa nije napisano. Apsolutno niti dajete vi bilo kakav odgovor. Oće to opet vodovodi lokalni, oće to vodovodi lokalni raditi koja ste nepravedno nabili tržišnu cijenu električne energije i doveli do upitnosti, ova Vlada do upitnosti funkcioniranje vodovoda i zato ćete prodavati, skuplja je ova boca od 3 deca ili 2,5 deca vode u na benzinskoj postaji nego litra nafte i benzin. A vi ste naše vodovode opteretili električnom energijom sa tržišnom cijenom iz Beča dok uz taj izvor evo na mojoj Cetini 1000 megavata se proizvodi električne energije dok nuklearka Krško daje po satu 300 megavata. Tri puta više daje Cetina Dalmacija je samodostatna, primjer za cijelu Dalmaciju je dovoljno ovo i šire. Međutim, je činjenica da voda kao osnovno ljudsko pravo nije zaštićeno u RH. I ono što je jutros govorio glavni koalicijski partner i Zekanović koji je čuvao koaliciju srpsko hrvatsku, koji je izmislio koaliciju srpsko hrvatsku i to je za DORH jer je pitanje zbog čega prelijeću kao i Saucha što je bio slučaj. Zašto je Saucha to napravio, zašto to ne vide na Zekanoviću? Pa to je najveći kriminal koji se dogodio. I on jutros govori da kroz Sinj protiče kanalizacija, da, da, al ja vam sam donosio bocu ovdje. I kad sam postao gradonačelnik počela se je graditi aglomeracija, a nisu je htjeli graditi nego se svi naslikavaju na Sinjskoj alci, ja sam odredio tada trenutak da će građani Sinja se suprotstaviti takvom ponašanju da se ne zaštiti rijeka Cetina. ja bi zamolio kolegicu Bubaš, gospođu Bubaš, državnu tajnicu ili da odgovori na pitanje, tko će ovo sve financirati? Je li ovo samo prepisivanje europskih direktiva? Ovo je samo prepisivačina bila, koju ćemo mi donijeti i falit ćemo se isto ka i kod korona mjera. Ista stvar, htili bit mi predvodnici hvatanja virusa, slikavali ste u odijelima s činovima, jeste ga uhvatili, pa metite ograde ko da je prase korona. Tako i u ovome slučaju, vi ništa niste definirali ovdje. Ja kao lokalni čelnik govorim da ništa niste definirali ovim zakonom. Niti je zaštićena voda, ni osnovno ljudsko pravo. Pa mi imamo područja danas RH, evo ja ću spomenut Zelovo, ja radim sad projektnu dokumentaciju. Gledaju sa Zelova Peruću, jezero Peruću pitku vodu gdje ste mislili napraviti i planirali napraviti preko Pejčinović Burić termoelektranu na najvećem bazenu pitke vode u republici, ne u Europi. Htjeli ste napraviti termoelektranu i nanijeti štetu toj pitkoj vodi. To je od ove Vlade govorim tada je bila državna tajnica Pejčinović Burić, sada je napredovala, ne znam šta je sad u EU gori neki čato glavni. Još jednom ponavljam, ovim zakonom niti štitimo vodu kao osnovno ljudsko pravo zato šta nemamo odgovore na pitanja. Državna tajnice vi ste odgovarali, nemamo informaciju, nije to dio ovoga zakona, pa ovdje se radi uglavnom, tko će, tko je onaj tko će, tko provodit opskrbu, na koji način se kontrolira, tko to sve plaća mene zanima. Tko plaća, recite mi tko je financijski, tko je financijski, ne piše, vi ste ovdje ostavili da će uredbama i ostalim stvarima se to definirati. Vi ste u biti ovdje ostavili sve na lokalne vodovode kao što ste lokalnim vodovodima sada da bi se pogodovalo teleoperaterima, mi moramo štiti lokalne vodovode koji su u vlasništvu ljudi i građana, pa vi ste pogodovali teleoperaterima ova Vlada, teleoperaterima, zašto? Jer ste stavili u ravnopravan položaj kod prava služnosti puta na, na cestama županijskim, državnim i ostalim …/Govornik se ne razumije/…da vodovodi plaćaju pravo služnosti. Vodovodi moraju imati cijenu struje kao i kućanstva, pa vi ste doveli do upitnosti tu, evo govorim za vodu Cetinske krajine, pitanje opstanka toga vodovoda, mjesečna rata struje je skuplja nego prije godinu dana, za cijeli period od godine dana, znači cijeli period od godine dana prije ove krize je bila cijena manja u godini dana nego u mjesec dana, a vodu isporučujemo i splitskom području i ostalim područjima i to je sad upitna dostava vode i za splitsko područje i za poduzetnike u Dugopolju. Pitam vas za salonitne cijevi, pitam vas za salonitne cijevi koje su napravljene 50-tih godina, koji napajaju cili Split, od Cetinskog kraja idu prema Splitu, salonitne cijevi, pitam vas dal one uzrokuju nekakva zagađivanja vode, vi ne dajte odgovor, Niste mi dali dal salonitne cijevi, spominje se uvik salonit, azbest, spominje se kao da je štet…, dal on uzrokuje ili ne uzrokuje štetnosti, mene zanima, vi ste struka. Kao što ste znali odgovarat i ić u medije oko korona mjera, blatit mene kao gradonačelnika, ne surađivat sa, kao gradonačelnik koji vam je slao dopise da imamo problema stotine desetine tisuća ljudi koji svaku večer odlaze u Livno, naši mladi preko Kamešnice u disko, da razgovaramo, da nađemo model, vi ste izmišljali priče, vi ste tako i sada, vi ste izmišljali priče da je najveća smrtnost od Sinja, što je laž, dokazana laž, da je zaraza odma čim je bio Thompsonov koncert, još nije ni bio odma Sinj izvor zaraze, pogledajte Sinj jer ste mislili da ćete me ucijenit. Je da sam dobio 500 tisuća kuna kazni od inspekcija, al sam dobio na sudu i ko će platit to, RH sudske sporove. Ionako ste zatrpali sudove sa bezveznim predmetima i još ste ih zatrpali i s tim. Zbog čega ste to radili, kao i ovo? Ja smatram da bi država tribala i Vlada i mi kao saborski zastupnici ne samo prepisivati uredbe i direktive nego staviti kao ustavnu kategoriju jel Hrvatska je prebogata pitkom vodom, to je skuplje blago od nafte, al ne u boci i ne uništavati lokalne vodovode šta radi ova Vlada ciljano da bi se pogodovalo koncesionarima, a reći ću vam i priču. Kraj izvora Cetine imamo punionicu vode koja je data u koncesiju na 30.g., Cetina voda piše umjesto Jana Cetina, znate kolko mjesečno plaćaju, 5 tisuća kuna, to dvi krave popiju u OPG-u, 5 tisuća kuna plaćaju mjesečno, to jedno domaćinstvo, jedna baka koja ima dvi krave plaća. Tu ste sramotu napravili tu, a oni naplaćivaju, skuplja je ova bočica vode od 2 deca od litre nafte na benzinskoj postaji, vi naše blago prodajete. To je isti slučaj, godinama sam govorio, zašto ste prodali zlato? Zato šta nismo imali pare, pa smo 15 tona zlata. Sad kad ste ulazili u Eurozonu ova Vlada kupuje dvi tone zlata i koje su sad skuplje nego onih 15 tona što su prodali. Briga koga za tim. Zaštitite nam vodu, voda mora ić u ustav, ako triba referendum jer jednostavno dat sve izvore i ne slušati ove budalaštine nekakvih trgovaca koji za malu i sitnu vlast kandidirali se, ja sam se kandidirao za gradonačelnika, dobio sam izbore, neka reče ovaj koji vam daje potporu, dobio jedno dva vijećnika daje vam doli potporu, dobio je vodovod, Zekanović nešto istezgario i to je to. Ja imam legitimitet kao lokalni čelnik govorit o ovome i mene zanima ko će ovo sve platiti, dal će Andrej Plenković dilit socijalne mjere, šta ja podržajem, a nama će nabijat da mi lokalni čelnici od te sirotinje uzimljemo i da mi plaćamo ionako u ruralnim područjima smo u rasulu, ljudi odlaze, demografska slika je katastrofalna, moramo rješavati vrtiće, sve je na lokalnoj samoupravi,

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS, poštovana državna tajnice sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege. Hrvatska je jedna od najbogatijih država u Europi s obzirom na zalihe pitke vode. Smatram da je konačno trebalo zakonski na korektan i nedvomislen način urediti ne samo praćenje onečišćenja vodnih resursa nego i preventivni pristup zaštite s ciljem njegovog sprječavanja i smanjivanja. To je jedini način na koji možemo očuvati sveukupna vodna bogatstva i osigurati održivo korištenje vode. Čak 72% uzoraka vode za ljudsku potrošnju na izvorištima je neispravno, što samo po sebi nije razlog za brigu jer se ispravnost vode osigurava prema potrebi obradom kao i obaveznom dezinfekcijom. Najveći rizik s javnozdravstvenog stajališta predstavljaju lokalni vodovodi jer se ondje ne provode zakon propisani monitoring izvorišta što uostalom proizlazi iz izvještaja HZJZ-a o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u Hrvatskoj za 2021.g.. Ne ulazeći u tehničke standarde i planove monitoringa, procijene rizika, rada stručnog povjerenstva i slično smatramo da ovaj zakon bitan je iskorak u odnosu na postojeće stanje zaštite voda za ljudsku potrošnju kojim će se ispravit sva odstupanja od zahtijevanih vrijednosti i kvalitete vode u sustavu opskrbe vodom za ljudsku potrošnju. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju propisuju se i kontrolni mehanizmi koji su neophodni kako bi se svim našim sugrađanima osigurala zdravstvena ispravnost vode, a osobito pozdravljamo odredbu prema kojoj voda namijenjena je ljudskoj potrošnji koja se uvozi u RH mora mora ispunjavati najmanje iste uvjete kao i voda namijenjena ljudskoj potrošnji, a koja je proizvedena u RH. Iako je voda za ljudsku potrošnju adekvatno obuhvaćena je i postojećim zakonodavnim okvirom, donošenjem ovog zakona ipak se jasnije i konkretnije uređuje područje primjene vode za ljudsku potrošnju, a posebice nam je drago zbog uvođenja načela predostrožnosti na temelju kojeg se donose potrebne mjere radi zaštite vodnog okoliša od slučajnog i ne namjernog onečišćenja zaštite svih vodocrpilišta vode namijenjene za ljudsku potrošnju, kao i građevina za vodoopskrbu od slučajnog ili namjernog onečišćenja kako se ne bi smanjila postojeća kvaliteta vode. Smatram da ovaj Zakon predstavlja kvalitetan institucionalni okvir za upravljanje sustavom kontrole i osiguravanje odgovarajućeg mjera kvalitete vode za ljudsku potrošnju kojim se uređuje postupanje pojedinih tijela i njihovih nadležnosti. Međutim, također, ocjenjujem da je u tu svrhu potrebno što prije donijeti provedbene propise predviđene čl. 9 ovog Zakona kako bi se cjelokupan proces što prije moguće postao u potpunosti operativan i funkcionalan. Dosadašnje iskustvo upućuje na to da se unatoč donošenju novih zakona često kasni sa donošenjem novih provedbenih propisa, zbog čega su novi zakoni nerijetko u koliziji sa starim podzakonskim aktima. HSLS podržava i najave transparentnog odnosa isporučitelja vode prema potrošačima. U tom pogledu, treba osobito istaknuti obavezu isporučitelja vode da svakom pojedinom potrošaču najmanje jednom godišnje na računu ili kao obavijest uz račun odnosno digitalnim sredstvom i to bez njegovog zahtjeva dostave podatke kako je to predviđeno čl. 33 prijedloga zakona, što dosad nije bio slučaj. Danas je više nego ikada prije potrebno vodu smatrati našim najvažnijim prirodnim strateškim resursom. HSLS je prepoznao važnost očuvanje i nadzora nad vodom za ljudsku potrošnju te je 2017. i 2018. pokrenuo inicijativu za ustavnu zaštitu voda. Smatramo da pravo na ekonomsku dostupnost vode za ljudsku potrošnju potrebno Ustavom utvrditi kao novo ljudsko pravo jer voda je zajedničko dobro koji služi udovoljavanju svakodnevnih ljudskih potreba i nitko nema prava na njoj stvarati profit. Naravno, svjesni smo da postojećim Zakonom o vodama također se osiguravaju zaštita vodenih građevina i općenito korištenje vode, međutim, zbog njezina izrazitog raširenog i raznovrsnog korištenja kao prirodnog resursa, veća razina pravne zaštite i univerzalnosti prava na dostupnost vode povezani su i s racionalnijim upravljanjem sustavom kojim se voda isporučuje kako bi ona bila što dostupnija. To se prije svega odnosi na vodovodne mreže koje su često propusne zbog čega se gubi čak do 50% vode i enormno povećava utrošak energije za njezinu dobavu, transport i isporuku vode potrošačima koji su zbog svega toga ujedno prisiljeni plaćati sve veće cijene vode. Tako voda postaje sve više i ekonomski nedostupna građanima. Navedeni primjer takvog neprihvatljivog upravljanja vodom upravo je naš glavni grad Zagreb koji poskupljuje pitku vodu građanima Zagreba, a koji bi trebao prednjačiti primjerom pružanja javnih usluga u cilju ekonomske dostupnosti vode za građane. U svakom slučaju, HSLS će, pozdravlja donošenje predloženog Zakona o vodi za ljudsku potrošnju. Hvala. U ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govorit će poštovani zastupnik Davor Bernardić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovane kolegice i kolege. Kada govorimo o ovom Zakonu, onda prije svega, treba reći da je riječ o jednoj čistoj tehničkoj uskladbi sa pravnom zakonodavstvom EU, i on je samim takav podloga za tehničke propise koji će se tek donijeti. Dakle sam po sebi on neće riješiti ništa, a tim propisima će se dodatno propisivati granice prihvatljivih svojstava vode za ljudsku potrošnju, što je u cjelini opravdano, naravno i potrebno, kao garancija zdravstvene ispravnosti isporuke vode, a time i zdravlja ljudi. Što će po ovom novom Zakonu biti napravljeno? E to je pak druga priča? Hoće li on, kao što su, kad su u pitanju zakoni u Hrvatskoj slučaj ostati mrtvo slovo na papiru ili će s druge se strane primjenjivati taj Zakon samo kad dođe do nekog ekscesa i osobite pažnje javnosti ili će se pak dosljedno provoditi, to ćemo vidjeti. To u svakom slučaju, o tome se danas ne raspravlja, rasprava se o samom meritumu zakona. A zakon zapravo propisuje zabranu opskrbe zdravstveno neispravnom vodom te propisuje postupke i procedure te tijela kroz koja bi se trebala vršiti na neki način zaštita od opskrbe takvom vodom. Čak kad bi sve te mjere i sve procedure djelovale, realnost je zapravo da će u većim sustavima s velikom potrošnjom zdravstveno neispravna voda postati dijelom ukupno isporučene vode i prije nego što njezina neispravnost bude utvrđena na neki od načina propisanih zakonom, a u tom slučaju, i ono što sam uvodno rekao i što opet ponavljam, zakon predviđa samo prekršajne kazne i to male, a ne i umanjivanje cijene za tu loše izvedenu kvalitetu usluge i neispravnu vodu prema građanima. Dakle to je suština problema u ovom Zakonu. S jedne strane, činjenica je da takva formulacija će donijet financijsku stabilnost, ali samo pružateljima usluga, dakle to su poduzeća u javnom vlasništvu, tamo se imenuju politički direktori, to su javni namjesnici koji jednostavno ne moraju imati previše ni škole ni kompetencija, kao što se vidi na primjeru brojnih vodovoda u RH, pa evo i na primjeru Grada Zagreba. S druge strane, taj Zakon i ta kazna, ta prekršajna kazna jednostavno nije visoka i ona ne motivira nikog na pravodobni pojačani oprez i preventivne radnje kako ta voda ne bi bila zagađena i to je ono što je glavni problem zakona. Dakle ničim se ne potiče i ne motivira dodatan nadprosječni napor u prevenciji da se pojavi loša kvaliteta vode i samim time možemo reći da zakon, ne samo da ne motivira natprosječnost, on prije svega motivira prosječnost, ako ne i ispodprosječnost i to je nešto što je loša strana zakona. Na razini Grada Zagreba, kad govorimo o gradu Zagrebu jer dolazim kao zastupnik iz grada Zagreba i građanin sam ovog grada, nema razloga sumnjati u kvalitetu vode i mislim da je kvaliteta vode u RH još uvijek na visokom nivou, glavni problem je to što su naša crpilišta koja su izdašna jer Hrvatska leži na vodi, iznajmljena, dana u koncesiju, privatnim koncesionarima za relativno male naknade, a oni, kao što smo imali priliku vidjeti, zarađuju na flašicama vode enormne cifre novaca. Ukoliko dođete na bilo kakvu benzinsku u Hrvatskoj pogotovo na autoputu platit ćete flašicu vode otprilike 12 kuna, 12 kuna flašicu vode. To samo govori o tome koliko je zarada i ekstra profit tih gulitelja kože sa leđa naših građana koji zarađuju na hrvatskoj vodi, a da to država ne ubire ubire kako spada odnosno da ne ispostavlja račune tim ekstra profiterima. Što se tiče s druge strane samog funkcioniranja sustava, bilo je govora o tome kako je moguće da se dogodilo poskupljenje od 15% vode u gradu Zagrebu, pogotovo zato jer je Vlada povukla spornu uredbu o naknadi za korištenje vode. Dakle, razloga za poskupljenje nema. A zašto nema razloga za poskupljenje? Prvenstveno zbog toga što Vodoopskrba i odvodnja ne radi svoj posao kako treba, dakle oni nisu u stanju u ovom trenutku niti baždariti niti zamijeniti vodomjere, to jednostavno ne rade kako bi trebali raditi. Novi korisnici čekaju mjesecima na priključak u gradu Zagrebu, to je sramota. S treće strane imamo situaciju da se tobožnje poskupljenje opravdava ulaganjem u vodoopskrbni sustav u mrežu, a da samim time u prošloj godini i u ovoj godini planirana sredstva i projekti za obnovu i dogradnju vodovoda i kanalizacije su mizerna i nikakve. Dakle, nema obnove i nema dogradnje sustava. S četvrte strane gubitak vode u gradu Zagrebu je na razini 50% u Imotskoj krajini npr. 75%, moramo to znat, dakle Hrvatska ima velike gubitke vode u vodovodnom sustavu. E sad zašto nastaju ti gubici? Dijelom zbog propusnosti i starih cijevi, a dijelom zbog ilegalnih priključaka. Dakle, Vodoopskrba i odvodnja u ovom trenutku ne zna ni broj ilegalnih priključaka pa ne možemo ni utvrditi stvaran gubitak sustava. Ako ne možeš utvrdit stvaran gubitak sustava, nisi u stanju naplatiti ilegalnim korisnicima korištenje vode, pa zašto poskupljuješ cijenu vode, zašto to prebacuješ na leđa onih koji plaćaju. Prebaci na leđa onih koji ne plaćaju o tome se radi. Prema tome, sasvim sigurno ovaj zakon ide na ruku takvim direktorima nesposobnima koji jednostavno će se sakriti iza svoje nesposobnosti jer su zaštićeni ko lički medvjedi u svojim foteljama jer su imenovani politički i to je nešto što je loše. te simbolične kazne ih samo stimuliraju da nastave raditi po svom, dakle kako su radili tako će i nastaviti raditi. Raspali dok ide. Druga ogromna mana zakona je nedostatak jasne i transparentne evidencije gdje je sve inspektorat postupao i utvrdio postojanje nepravilnosti, a sve kao preduvjet je to da zapravo Državni inspektorat u ovom trenutku ne polaže račune nikome. Dakle, oni sami sebe kontroliraju izdvojeni su od svijeta, od svega tamo su ljudi demotivirani to smo imali priliku čuti prošli tjedan, ljudi bježe glavom bez obzira iz tog inspektorata. Mislim da u zagrebačkoj podružnici imaju na raspolaganju tek nekoliko automobila dok se sam šef inspektorata vozi u njih četri, tolko o tome koliko će inspektorat napraviti svoj posao i sve dok nema adekvatnu kontrolu svojih postupaka jednostavno taj inspektorat ne može niti jedan zakon kontrolirati i duh njegove provedbe ne može tumačiti osim u cilju i skladu s njihovim ciljem postojanja, ciljem postojanja samog inspektorata i to je oksimoron zapravo o čemu se radi i u ovom zakonu. inspektorata, Državnog inspektorata vidljiv je prvenstveno građanima grada Zagreba. Imamo situaciju da u gradu Zagrebu postoji gomila antena telekomunikacijskih operatera, gotovo po svakoj zgradi i ako se u već više od nekoliko navrata Zagreb očitovao da čak teleoperateri nisu ni prijavili početak radove njihove ugradnje po zgradama, dakle oni su toliko bahati ti teleoperateri da ni ne prijavljuju gradu Zagrebu kad stavljaju antene po zgradama, a to skače sa svih zgrada. Inspektorat je podsjetit ću kad je potres u pitanju, toliko o radu inspektorata, više od godinu dana gledao i nije postupao u situaciji i primjeru teško oštećene zgrade na križanju Đorđićeve i Petrinjske, ali i u slučajevima drugih teško oštećenih objekata koji predstavljaju opasnost za građane grada Zagreba. Nemojte da nabrajam dalje, dakle inspektorat ne postupa kad je u pitanju nezakonito odlaganje mulja u gradu Zagrebu, nezakonito postupanje s otpadom u gradu Zagrebu, to je samo u Zagrebu, da ne govorim da s druge strane u manjim mjestima daleko od fokusa javnosti je stanje još gore. Imamo gomilu otpada po šumama, nezakonitu gradnju bez ikakvih dozvola, proizvoljno tretiranje biljki raznim preparatima, ugibaju ribe, pčele, a slične posljedice po okoliš svake godine pune programe informativnih emisija na javnoj televiziji. poanta priče je da doklegod ne bude osiguran zakonit rad Državnog inspektorata, a to je moguće samo uz nadzor javnosti nad njegovim radom i nadzor koji ne obavlja sam Državni inspektorat nad sobom nego neki treći subjekt će neće biti moguće ostvariti svrhu ovog zakona. Dakle, ovaj zakon pada na provedbi kao i svaki zakon u RH. Dokgod inspektora odlučuje sam o žalbama na rješenja koja donese temeljem ovog zakona, a i sve i uz mogućnost postupanja po načelu oportuniteta dotle nije moguće očekivati zakonitost njegovog rada, a time ni sigurno zdravstvene ispravnosti isporučene vode na što osobito poticajno djeluje nesposobno politički određena uprava tih društava, dakle vodovoda lokalnih koja isporučuje vodu. Prema tome, uz bez promjena u Državnom inspektoratu njihovih ingerencija i ovlasti nema ni provedbe ovog zakona, nema ni zdrave vode. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovani zastupnik Ivan Kirin. Izvolite.

Ovim zakonskim prijedlogom usklađuje se zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU. Države članice EU su u obvezi uskladiti svoja nacionalna zakonodavstva sa odredbama nove Direktive EU 2184 od 2020. godine stoga je i RH u obvezi usklađivanja pravnog okvira Zakona o vodi za ljudsku potrošnju s odredbama ove direktive Europskog parlamenta i vijeća o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju te zaštiti zdravlja ljudi od negativnih učinaka bilo kakvog zagađenja vode u vidu sprječavanja i suzbijanja širenja zaraznih bolesti putem vode također i usklađivanje Pravilnika o parametrima ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u dodir sa vodom namijenjenoj ljudskoj potrošnji. Ovim zakonom se uređuju zahtjevi za zaštitu zdravlja stanovništva od radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju te vrijednosti parametara učestalost i metode za praćenje radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju. Poznata je sintagma iz ranijih vremena koja u potpunosti potvrđuje svu dobrobit ovog zakona, a to je u razvijenim zemljama ne udišite zrak, a u ne razvijenim zemljama ne pijte vodu. Dakle, Direktiva Vijeća europske zajednice od '98. godine i s njom je utvrđen pravni okvir za zaštitu zdravlja ljudi od negativnih učinaka bilo kakvog zagađenja vode za ljudsku potrošnju osiguranjem njezine zdravstvene ispravnosti i čistoće. Direktiva Vijeća iz '98. izmijenjena je dosada nekoliko puta te je u mnogim segmentima postala zastarjela. S obzirom na značajni napredak koji je ostvaren posljednje desetljeće u znanosti i tehnologiji te zbog porasta pritiska na vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju u pogledu onečišćenja Direktivu Vijeća iz '98. godine trebalo je preinačiti te je krajem '20. godine usvojena Direktiva 2184 Europskog parlamenta i vijeća od 16. prosinca prosinca o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju. Direktiva je donijeta s ciljem poboljšanja pristupa vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju za sve stanovnike u EU i utvrđivanje minimalnih zahtjeva koje voda za ljudsku potrošnju mora ispunjavati. Naime, danom 12. siječnja '23. godine u EU prestale su važiti odredbe Direktive Vijeća od '98. godine koje su transponirane u odredbe nacionalnih zakonodavstava država članica EU. Zbog navedenoga države članice EU su u obvezi uskladiti svoja nacionalna zakonodavstva sa odredbama nove direktive iz 2020. godine. Samim time i RH je bila U ovom zakonu Članka 6. je veoma interesantan i jasan. Voda namijenjena za ljudsku potrošnju zdravstveno je ispravna voda i čista ako ne sadrži mikroorganizme i parazite ili njihove razvojne oblike u broju koji predstavlja opasnost za zdravlje ljudi, ne sadrži štetne tvari u koncentracijama koje same ili zajedno sa drugim tvarima predstavljaju potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi, ne prelazi vrijednost za mikrobiološke i kemijske parametre zdravstvene ispravnosti vode i parametre ispravnosti kućne vodoopskrbne mreže propisane pravilnikom iz Članka 9. stavka 1. ovoga zakona. U Članku 6. stavak 6. je veoma jasno kazano, zabranjeno je opskrbljivati stanovništvo vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju koja je zdravstveno neispravna i predstavlja potencijalno opasnost za zdravlje ljudi. Propisuju se upravne mjere i prekršajne odredbe za povredu odredaba ovog zakona, a to je sve u namjeri zaštite zdravlja Kada govorimo o vodi onda je bitno da znamo, dobro je znati nekoliko podataka. Voda je kemijski spoj od dva atoma vodika i jednog atoma kisika. Voda je jedan od osnovnih sastojaka svih živih bića. Bez vode život na zemlji ne bi postojao u ovom obliku. Voda kao energent elektrolizom vode dobije se vodik kao pogonsko gorivo umjesto fosilnog goriva. O tome i o novim tehnologijama ste informirani. Svjetski dan vode obilježava se svake godine 22. ožujka s ciljem podizanja svijesti o značaju i važnosti pitke vode. Prvi Svjetski dan vode je obilježen 22. ožujka '93. godine i to usvajanjem rezolucije o njegovom obilježavanju na Konferenciji UN-a o okolišu i razvoju održanoj '92. godine u Brazilu. Glavni fokus Svjetskog dana vode je podrška u skladu sa šestim ciljem UN-ove agende 2030. za održivi razvoj kojim se za sve ljude do 2030. godine zahtjeva osiguranje pristupa vodi za ljudsku potrošnju, održivom upravljanje vodama te osiguranje higijenskih uvjeta. Prema podacima UN-a oko 2 milijarde 200 tisuća ljudi u svijetu još uvijek nema pristup za vodi vodi za ljudsku potrošnju. RH se može pohvaliti dobrim rezultatima, to je odgovor Bulju koliko smo najbogatiji vodom koje pokazuju i istraživanja Eurostata iz 2019. godine. Hrvatska ima najviše zaliha pitke vode po glavi stanovnika u EU, Hrvatska je među pet prvih u Europi, a među 40-ak zemalja svijeta najbogatija vodom. Evo naravno klub HDZ-a će podržati ovaj zakon. Hvala vam na pozornosti i neka vas dragi Bog čuva. U ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a govorit će poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovana državna tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege. Evo nama je relativno brzo došlo u drugo čitanje Prijedlog Zakona o vodi za ljudsku potrošnju. Ja inače kad dolaze prijedlozi iz ovog ministarstva, a još više kad je proračun onda tamo imam svašta nešto za reći i grintam pa onda nekako nastojim biti korektna i poštena. Mi vam dobivamo u saborsku proceduru pogotovo kad je riječ o drugom čitanju zakone različite opreme, dobivamo nekad opremu kad kaže bili su primjedbe su dali ti, ti, ti i ti, ali primjedbe se ne uvažuje. Ovo je dobra oprema, dakle ako mogu pohvaliti ministarstva, a mislim da je red kad neko nešto dobro napravi da ga se i pohvali, način na koji ste se vi obrazložili za drugo čitanje ovaj novi zakon je napravljen točno onako kako je, referirali ste se koje šta rekao i dosta detaljno i objasnili i obrazložili zašto nešto prihvaćate odnosno bolje rečeno ne prihvaćate. I to bi trebao biti model koji imaju i druga ministarstva ali nikako da uspostavimo taj model, al jednog dana ćemo valjda to učinit. Kad raspravljamo o vodi ona naravno izaziva i o vodi za ljudsku potrošnju ta rasprava izaziva puno širu, puno širi kontekst nego što je sam zakon. Kao što ste imali državna tajnice prilike i u replikama koje su bile su te replike bile znatno šire od onoga što je bio ovaj zakon, ali nije tome nije tome čudno. Generalno, mi u Hrvatskoj pijemo dobru vodu i ono što se moramo potrudi, a to je nekoliko stvari, prva stvar da svojim nepromišljenim odlukama ili nekim ishitrenim odlukama to ne pokvarimo. Druga stvar koju se moramo potruditi da svi naši sugrađani, pa bez obzira gdje žive i kako žive imaju otprilike istu kvalitetu vode i treća stvar je nešto što zaista moramo voditi računa i educiranje mladih o značaju kvalitete vode da to ne zaborave neke druge generacije. Ja se sjećam jako dobro kada je bile pripreme za ulazak Hrvatske u EU koje su dugo trajale i bile su s različitih aspekata, jedna od stvari i to se dobro sjećam kad je bila što će biti prednost situacije odnosno činjenice da je Hrvatska članica EU, a tad je rečeno dakle infrastruktura mora doći, bazična infrastruktura. Bazična infrastruktura vam je voda, odvodnja, električna energija vam je bazična infrastruktura koja je iako možemo i danas razgovarati o nekim drugim što bi trebalo biti, da će do svakog domaćinstva ona doći. Vi znate da tome nije tako. Otprilike u gradu Zagrebu koji ima nešto malo manje od 800.000 stanovnika, grad koji se hvali sa i hvalio se s različitim ulaganjem u infrastrukturu, otprilike negdje ja sam to baratala s podatkom prije par godina, ali podatak se nije promijenio samo je broj stanovnika s gradom kojim sam uspoređivala po popisu nešto manje otprilike, stanovnici jednog grada veličine Bjelovara su još uvijek vodu dobivaju ili cisternama ili na bunare, a odvodnje su na septičke jame koje onda jednako tako te cisterne odnosno drugi vid cisterna trpi. Dakle, grad otprilike veličine Bjelovara kad je riječ o gradu Zagrebu odnosno građanima grada Zagreba to nemajku. Jednako tako da bi uopće se došli u priliku da imate pitku vodu, naravno ovo je sektorski zakon koji govori o kvaliteti i uvjeti za kvalitetu, a ovo o čemu ja sad govorim, ali ne možete govorit jedno od drugih, je vezano za pravo uz komunalno opremanje, vezano je uz nadležnost drugog ministarstva i naravno vezano je uz nadležnost uopće projekata Hrvatskih voda koji projekti kroz koji idu i proces vodoopskrbe odnosno proces odvodnje. Zgodan je slučaj i to se svi dobro koji malo duže pamtimo sjećamo jednog novog naselja u Zagrebu, naselje se zove Vrbani 3, koji kad je useljeno su onda naši sugrađani koji tamo žive dokazivali da imaju nekvalitetnu pitku vodu, iako su te zgrade dobile uporabnu dozvolu. Da bi dobili uporabnu dozvolu morate imati atest o kvaliteti mreže i kvalitete vode koja je koja se toči na pipi odnosno na izljevnom mjestu u nekom stanu i to je tada zaista bila jedna poprilično velika misterija jer na onoj pumpi vani je bila kvalitetna pitka voda, a u zgradama nije. Izvođač je tvrdio da je ugradio sve cijevi koje su odgovarajuće kvalitete, onako s tehničkog aspekta bi bilo za očekivati da je zaista ono što je nastalo, nastalo zbog cijevi koje nisu bile odgovarajuće kvalitete u okviru samih zgrada, taj misterij je trajao nekoliko godina. Možemo se sjećati i pokojnog gradonačelnika Bandića koji je sam išao tamo i pio vodu dokazivajući o kvaliteti vode. Ali ono što dokazuje kvalitetu vode su laboratoriji. Ja sam namjerno državnu tajnicu u replici pitala o laboratorijima koja imamo na području RH koji prolaze sukladno zakonom svoju akreditaciju i sve ostalo, moraju određeni broj zaposlenih imati, ja to sad neću, rekla bih dosta iskreno je državna tajnica odgovorila i rekla, struka misli da ih ima i previše. To je onako bilo dosta, dosta iskren odgovor uvijek nekako dobijem odgovor da ih ili ima premalo ili bilo nešto tako, ali ispitivanje kvalitete pitke vode nije od jučer. Mi ispitujemo kvalitetu pitke vode već jako dugo. Vi kad hoćete ukazivat da vam pitka voda koju mislite da ju vi iz slavine točite ili bilo gdje nije kvalitetna jedini put vam je otići u laboratorij i dobiti od laboratorija nalaz. To što ja kažem mislim da mi je voda malo žuta ili mi nije više onako fina kako je bila to je jedan drugi par rukava, ali jedina, jedino što možete je otići u laboratorij i dobiti nalaz laboratorija. Jednako tako ako se obratite inspekciji koja je nadležna za to, inspekcija će da bi uopće što napraviti prvo posjetiti laboratorij, laboratorij će biti i ulaz i izlaz vezan uz to. Ono što želim reći i želim naglasiti, živimo u zemlji u kojoj pijemo kvalitetnu vodu i trebamo inzistirati da to i voditi računa da svojim nekim stvarima, tu imamo, to može biti i neprimjerene gradnje na određenim mjestima. Mi smo imali nalazišta vode koja je bila, gdje je bila ogromna količina bespravne gradnje koja je uzrokovala nekakve druge stvari. Neprimjerenom gradnjom dakle lošim nekakvim planiranjem, lošom uporabom, ali ono što moramo voditi računa i to je akcija koja mora biti s razine države, a i sa razine po jedinica lokalne samouprave, to može biti samo zajednička akcija da svi sugrađani bez obzira gdje žive i imaju otprilike istu kvaliteti pitke vode odnosno da imaju mogućnost spoja na infrastrukturu. To negdje moramo biti svjesni toga i do kraja neće biti moguće, ali toliko o tome. Postoji još jedna stvar koja je, koju smo otvorili i u replikama u prvom čitanju i drugom čitanju, to su ove nesretne bočice u kojima imamo vodu. Ja moram priznati stvarno se loše osjećam kad u saboru o tome raspravljamo, kad u saboru govorimo o zakonu u kojem će to biti i sad izdefinirano, a paralelno u istom tom saboru za govornicom imamo vodu u ovim bočicama. Da budemo pošteni do kraja, ima sigurno, ne sigurno nego ima godinu dana i više kad smo na Predsjedništvu sabora širem kojeg ima je došla inicijativa da u saboru na sastancima i ovdje budu, bude voda u bokalima i da se iz tih bokala voda toči u čaše. I odbijeno je. Odbijeno je, čak štoviše ne želim sad ni prepričavati, niti trebamo prepričavati raspravu, čak štoviše od strane vladajućih su bili i argumenti zašto mora biti u bočicama. Dakle, istih onih vladajućih koji će dići ruku za ovaj zakon to smo i čuli kad je bila rasprava u ime kluba. Ja zaista mislim da je to jedna mjera koja ne iziskuje neku veliku pamet, neki veliki angažman, neki veliki trud, neke velike izmjene nekih važnih dokumenata. Mislim da je to sasvim dovoljno da se donese odluka da tome tako bude. Moram pritom reći da smo se otprilike 2 godine borili da nemamo više one plastične žličice za kavu bez obzira jer plastične žličice za kavu su bile ukinute na različitim, dakle bili su ukinuti zakonima, direktivama, svim ostalima, bila je preporuka da svojim djelovanjem pokazuje hrvatski parlament i pojedina ministarstva i ja se jako dobro sjećam jednog odgovora i s tim ću završiti ovu priču da nije moguće jer da je u okvirnom sporazumu za nabavu još za slijedeću godinu nabavljene plastične žličice pa ih onda još moramo slijedeću godinu U ime Kluba zastupnika SDP-a govorit će poštovana zastupnica Barbara Antolić Vupora. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, zastupnice i zastupnici, voda je jedan od najosnovnijih uvjeta za život. Ovim zakonom se cilja osigurati zdravstvenu ispravnost i čistoću vode i tako zaštiti zdravlje i život od negativnih učinaka i zagađenja. I to je dobro. Pitka voda podzemna, bunarska i površinska bistra je potpuno prozirna voda bez mirisa i boje, a dobra okusa treba sadržavati otopljeni kisik, ugljikov dioksid i topljive soli. Sadrži li patogene bakterije, organske tvari, nitrate, nitrite, amonijake, željezo, soli koji omogućavaju razvoj algi ili manganove soli koje vodi daju loš ukus ili druge štetne tvari mora se prije upotrebe počistiti oksidacijskim kisikom iz zraka i dezinficirati klorom ili oznom. Voda za piće je najčešće izvorska voda koja se crpi direktno s izvora koje se pak samo pročišćuje od mogućih nečistoća. Ovaj zakon spominje vodu za ljudsku potrošnju. Tu se javlja nomotehnički problem što je voda za ljudsku potrošnju. Je li to isključivo voda za piće ili voda za potrošnju podrazumijeva i vodu kojom se kupamo ili primjerice peremo odjeću ili suđe. Tu dolazimo do poteškoća s prijevodom izvornog teksta i to su stvari koje treba jezično bolje posložiti. Naime, razlog za donošenje ovog zakona jest obaveza usklađivanja pravnog okvira Zakona o vodi za ljudsku potrošnju s direktivama, odredbama Direktive Europskog parlamenta i vijeća o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju u cilju osiguravanja zdravstvene ispravnosti i čistoće vode namijenjene za ljudsku potrošnju te zaštite zdravlja ljudi od negativnih učinaka bilo kakvog zagađenja vode u vidu sprječavanja i suzbijanja širenje zaraznih bolesti putem vode. Koji je cilj ovog zakona i kakve bi koristi građani trebali imati od njegovog donošenja? Pa ono upravo što je gospođa tajnica i naglasila kako bi se promoviralo pijenje vode iz slavine, iz pipe i kako ne bi trebali kupovati vodu u bocama i iz slavina natočili vodu za piće. A pijenjem vode iz boce dodatno se zagađuje okolina i čime se stvara i dodatni otpad. Prema podacima Eurostata iz 2019. godine Hrvatska ima najviše zalihe vode po glavi stanovnika dok je UNESCO u izvješće o dostupnosti vode i bogatstvu izvora Hrvatsku smjestilo među prvih 5 u Europi i među 40-ak najbogatijih zemalja svijeta. Donedavno smo mislili da su te zalihe vode kod nas neiscrpne, međutim lanjska suša dokazala je da se na žalost i te zalihe vode smanjuju. Posebno što još treba napomenuti, a što nije predmet ovog zakona su sustavi aglomeracije. Odgovornost Vlade kod toga je neupitna i izostaje. Naime, aglomeracije koje putem odvodnje i kasnije pročišćavanje otpadnih voda ali i vodoopskrbne aglomeracije koja izostaje na velikom dijelu Hrvatske još uvijek su odgovor na pitanje kako osigurati zdravstvenu ispravnu i kvalitetnu vodu. A zdravstvena ispravnost vode koja će se provjeravati u laboratorijima kojih imamo dovoljno, međutim postavlja se pitanje i tržišne inspekcije kako se to provodi. Dobro je što za sada postoje propisi što se tiče uporabljivosti zgrada gdje vi ne možete ishoditi uporabnu dozvolu i ukoliko ne dokažete i zdravstvenu ispravnost vode u objektu. To je nešto što je praksa, što je dobra praksa, a i time se uveliko štiti a i sve korisnike vode u Hrvatskoj. Mi u Klubu zastupnika SDP-a slažemo se sa mišljenjem, stavom članova odbora koji su napomenuli kako ovaj zakon predstavlja dobar pravni okvir zaštite zdravlja svih stanovnika Republike Hrvatske od negativnih učinaka, bilo kakvog zagađenja vode namijenjene za ljudsku potrošnju izigravanjem njene zdravstvene ispravnosti i čistoće. No, potrebno je što hitnije donošenje pratećih pravilnika. Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize i praćenje monitorinzima vode namijenjenima za ljudsku potrošnju i pravilnika o parametrima zdravstvene ispravnosti materijala i predmetima koji dolaze u dodir sa vodom namijenjenoj za ljudsku potrošnju. I poruka za kraj, čuvamo vodna bogatstva i pametno gospodarimo sa vodom. Kao što kaže veliki, kao što je rekao veliki državnik Benjamin Franklin, kada se bunar osuši znamo koliko vrijedi voda. Mi ćemo kao Klub zastupnika podržati ovaj prijedloga zakona, iako znamo da je prava zaštita vode od toga što izostaje u Ustavu, od toga što sustavi aglomeracije ponavljamo od odvodnje do vodoopskrbe nisu adekvatno praćene sa sredstvima iz vlade koja dodjeljuje se putem ministarstava. Dakle, puno više bi trebalo uložiti napora da se ti sustavi aglomeracije adekvatno financiraju i da se pomogne i tamo gdje su jedinice lokalne samouprave nedovoljno osposobljene i kapacitirane kako bi se prijavljivale na EU fondove sa sličnim projektima. Dakle, potrebno je uložiti puno veći napor od uređenog nomotehnički ispravnog zakonskog teksta kako rješavati uzorkovanje i kako testirati kvalitetu vode da bi doista građani, svi naši građani u Republici Hrvatskoj doista i pili iz pipe zadovoljavajuće kvalitete i zdravstveno ispravnu vodu. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku govorit će poštovana zastupnica Ružica Vukovac. Izvolite. Zahvaljujem. Poštovani predsjedavajući, poštovana državna tajnice sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Cilj ovog zakona, dakle uz Zakon o zaštiti okoliša i Zakona o vodama je zaštita ljudskog zdravlja od nepovoljnih utjecaja bilo kojeg onečišćenja vode namijenjene za ljudsku potrošnju i osiguravanje njezine zdravstvene ispravnosti, a potrebno ga je uskladiti sa Direktivom 2020/2184 koja stupa na snagu početkom 2023. godine. Dostupnost vode ujedno je i jedna od odredbi predviđenih direktivom s kojom je potrebno uskladiti novi zakon kao i obveza Hrvatske u okviru postizanja ciljeva Programa za održivi razvoj Ujedinjenih naroda do 2030. godine. Voda za ljudsku potrošnju treba biti dostupna i beskućnicima i drugim socijalno ugroženim osobama pripadnicima romske nacionalne manjine, stanovnicima izoliranih područja i svima kod kojih to do sada nije slučaj. Budući posvuda u Europi postoje brojne velike rijeke i jezera može se činiti da nestašica vode ili problemi u opskrbi vodom ne utječu na nas, no to uopće nije tako. Problem opskrbe vodom utječe na milijune ljudi u cijelom svijetu, pa tako i na više od sto milijuna ljudi u Europi. Kao i u mnogim regijama svijeta i u Europi raste zabrinutost zbog problema u opskrbi vodom i nestašice vode što je povezano sa sve većim rizikom od suša zbog klimatskih klimatskih promjena. Otprilike 80% slatke vode u Europi, dakle i za piće ali i za ostale upotrebe potječe iz rijeka i podzemnih voda zbog čega su ti izvori posebno osjetljivi na opasnosti koje nastaju zbog prekomjernog iskorištavanja, zbog onečišćenja i klimatskih promjena. Kao i drugi važni resursi ili živi organizmi voda također može biti izložena pritisku posebno kada je potražnja za vodom veća od ponude ili kada je njezina uporaba ograničena zbog loše kvalitete. Klimatski uvjeti i potražnja za vodom dva su glavna čimbenika koja utječu na probleme u opskrbi vode. Takav pritisak na vodu dovozi do smanjenja količine. Dakle, imamo prekomjerno iskorištavanje ili sušu i pogoršanje same kvalitete. Dakle, onečišćenje izvora slatke vode. Unatoč relativnom obilju izvora slatke vode u nekim dijelovima Europe dostupnost vode i društveno ekonomske djelatnosti neravnomjerno su raspoređeni što dovodi do velikih razlika u problemima u opskrbi vodom u različitim godišnjim dobima i različitim regijama. Potražnja za vodom u Europi stalno se povećavala tijekom posljednjih 50-tak godina dijelom zbog povećanja broja stanovnika, zbog toga što su se obnovljivi vodni resursi po glavi stanovnika u Europi paralelno smanjivala čak za 24%, a to smanjenje posebno je očito u južnoj Europi gdje je većinom uzrokovano manom količinom oborina. Na potražnju je utjecalo i preseljenje većeg broja ljudi u gradove posebno u gusto naseljenim područjima. Procjenjuje se da u otprilike 1/3 područja EU postoje trajni ili privremeni problemi u opskrbi vodom. Države kao što su Grčka, Portugal i Španjolska već su doživjele teške suše u ljetnim mjesecima, ali problem u opskrbi vodom javljaju se i u sjevernim regijama, među ostalim u dijelovima Ujedinjenog Kraljevstva i Njemačke. Poljoprivredna područja s intenzivnim navodnjavanjem, otoci u Južnoj Europi koji su popularna turistička odredišta i velike gradske aglomeracije smatraju se najvećim žarištima problema u opskrbi vodom, očekuje se da će sve češće se javljati nestašica vode zbog samih klimatskih promjena. Nedavno provedenim analizama studija u kratkom izvješću Europske agencije za okoliš utvrđeno je da se vodnim politikama EU države članice potiče da primjenjuju bolje prakse upravljanja vodom, posebno u pogledu politike utvrđivanja cijena vode u kombinaciji s drugim mjerama kao što su kampanje podizanja svijesti kojima se promiče učinkovita uporaba vode s pomoću uređaja za smanjenje potrošnje vode. Voda se upotrebljava u svim sektorima gospodarstva, ali na različite načine i u različitim količinama. Pristup dostatnim količinama slatke vodama od ključne je važnosti za mnoge važne gospodarske sektore i zajednice koje ovise o tim djelatnostima, međutim i dalje se javlja pitanje upotrebljavamo li vodu u gospodarstvu na održiv način? U gospodarskim djelatnostima u Europi upotrebljava se u prosjeku otprilike 243 tisuće kubičnih hektometara vode prema indeksu iskorištavanja vode kojeg je odredila Europska agencija za okoliš. Iako se većina te vode, dakle više od 140 tisuća kubičnih hektometara vraća u okoliš ona često sadržava nečistoće ili onečišćujuće tvari uključujući i štetne kemikalije. Najviše vode upotrebljava se u poljoprivredi, otprilike 40% ukupne količine vode godišnje utrošene samo na razini Europe. Tome je razlog navodnjavanje, dakle sve većeg broja poljoprivrednih površina, posebno u zemljama Južne Europe. Iako se navodnjava samo 9% ukupnih poljoprivrednih površina u Europi navodnjavanje svejedno čini otprilike 50% ukupne uporabe vode u Europi. Iznenađujuće je da se velike količine vode, otprilike 28% godišnje, troši za proizvodnju energije. Voda se većinom upotrebljava za hlađenje u nuklearnim elektranama i u elektranama na fosilna goriva, upotrebljava se i za proizvodnju električne energije. U rudarstvu i proizvodnji upotrebljava se 18% vode, a u kućanstvu otprilike 12%. Kućanstvima u Europi u prosjeku se dnevno isporučuje 144 litre vode po osobi. Sektori s najvećom potrošnjom vode razlikuju se ovisno o regijama, poljoprivreda je dakle u načelu najveći potrošač vode u Južnoj Europi, dok hlađenje u elektranama izlaže najvećem pritisku vodne resurse u Zapadnoj i Istočnoj Europi. Proizvođačka industrija najveći je korisnik u Sjevernoj Europi. Korištenje vode doprinosi rastu gospodarstva i našoj kvaliteti života, međutim lokalni vodni resursi u određenom području mogu biti izloženi konkurentnoj potražnji različitih potrošača zbog čega se mogu zanemariti potrebe za vodom u prirodi. Prekomjerno iskorištavanje vodnih resursa može štetiti životinjama i biljkama koje o njoj ovise. Postoje također i druge posljedice za okoliš. U većini slučajeva otpadne vode koje nastaju nakon što se zahvaćena voda upotrijebi u industriji, kućanstvima ili poljoprivredi mogu uzrokovati onečišćenja zbog ispuštanja kemikalija, curenja iz kanalizacije, te prikupljanjem u vodama nutritijenata i pesticida s poljoprivrednog zemljišta. U slučaju proizvodnje energije uporaba vode za proizvodnju hidroenergije šteti prirodnom ciklusu vode u rijekama i jezerima, a brane i druge fizičke prepreke mogu onemogućiti i uzvodnu migraciju riba. Slično tome voda koja se upotrebljava za hlađenje u elektranama obično je toplija od vode u rijekama ili jezerima kada se ispušta natrag u okoliš. Ovisno o razlici u temperaturi toplina može negativno utjecati i na lokalne vrste, npr. može djelovati kao toplinska prepreka za migraciju riba u nekim rijekama. Tijekom posljednjih 30.g. države članice EU ostvarile su ipak napredak u poboljšanju kvalitete slatkovodnih tijela u Europi zahvaljujući pravilima EU, posebno u okvirnoj Direktivi o vodama, Direktivi o komunalnim otpadnim vodama i Direktivi o vodi za piće. Na tim ključnim zakonodavnim tekstovima temelji se opredijeljenost EU da poboljša stanje europskih voda. Politikom EU nastoje se znatno smanjiti negativni učinci onečišćenja, dakle prekomjernog zahvaćanja i ostali pritisci na vodu, te se pokušava osigurati dostupnost dostatne količine kvalitetne vode za ljudsku uporabu i za okoliš. Pročišćavanje otpadnih voda i manje korištenje dušika i fosfora u poljoprivredi posebno su doveli do znatnog poboljšanja kvalitete vode posljednjih 10-ljeća, ali unatoč ostvarenom napretku opće ekološko stanje mnogih vodnih tijela u Europi i dalje je neizvjesno. Velika većina europskih jezera, rijeka, estuarija i obalnih voda ne ispunjava onaj minimalni cilj dobrog ekološkog stanja u skladu s okvirnom Direktivom EU o vodama kako je navedeno u u nedavnom izvješću Europske agencije za okoliš europskih voda. Prema indeksu iskorištavanja vode Europske agencije za okoliš voda će se i dalje iskorištavati u sektorima poljoprivrede i energije, te u kućanstvima za zadovoljavanje potražnje za koju se očekuje da će i dalje rasti. Vodni resursi i dalje će biti izloženi izloženi dodatnom pritisku zbog klimatskih promjena, te se očekuje da će u mnogim južnim regijama postojati povećan rizik od suša, utjecat će i demografski trendovi, broj stanovnika u Europi povećao se za 10% u posljednja dva 10-ljeća i očekuje se da će se taj trend nastaviti. Istodobno se sve više ljudi seli u gradska područja zbog čega je gradska vodoopskrba izložena još većem pritisku. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka govorit će poštovana zastupnica Jelena Miloš, izvolite. Zahvaljujem. Poštovane kolegice i kolege, evo za početak bih htjela reći da kao što znamo ovim zakonom ali i Zakonom o vodama koji je nedavno bio u prvom čitanju u Saboru trebala bi se prenijeti Europska direktiva o vodi za ljudsku potrošnju. Dakle, to smo podijelili na dva zakona. kako je napisan mahom se bavi zapravo zdravstvenim aspektima vode za ljudsku potrošnju. Dakle, osiguravanjem zdravstvene ispravnosti vode, adekvatnog monitoringa vode i to je naravno sasvim u redu ne samo u redu nego i nužno i mi to naravno možemo samo podržati. Međutim, ipak bih htjela negdje podcrtati da je intencija Europske direktive i puno više od toga. Kao što znate i sama direktiva je proizašla iz jednog aktivizma i zapravo građanske inicijative i referenduma europskih građana koji su se borili za pravo na vodu i dostupnost vode za sve na europskoj razini. Tako se zapravo u principu europskom direktivom htjelo potaknuti države da promiču korištenje vode iz slavine i kao naravno zdravstveno ispravne vode, ali i zato da ta vod bude jednako dostupna svima i da se na taj način zapravo smanji također velika količina plastičnog otpada koja znamo da dolazi isto tako od vode u plastičnim bocama koja je zaista u pretjerano širokoj upotrebi danas. Tako da način na koji je ta direktiva predlagala da države potiču korištenje vode iz slavine je bila recimo da se u svim javnim i državnim ustanovama osigura dostupnost vode iz slavine. Recimo to bi bilo kao što sam i govorila prošli put da ovdje imamo vodu iz bokala, a ne recimo flaširanu vodu kao što je to sad slučaj. Da se recimo propiše da ugostiteljskim objektima, da oni moraju svojim mušterijama osigurati pravo na besplatnu vodu ili barem da se u restoranima i kafićima osigura voda po nižim cijenama, odnosno maloj naknadi, a ne da danas zapravo se naplaćuje flaširana voda po visokoj cijeni. To su isto tako bili neki od aspekata direktive, međutim oni nisu preneseni niti u ovaj zakon koji kao što sam rekla bavi se dominantno zdravstvenim aspektima pristupa vodi, ali niti u Zakon o vodi u koje je to moglo stajati. Dakle, po tom pitanju nismo za sad ništa napravili, međutim treba ipak reći da po pitanju promicanja vode iz Slavine u zakon jesu ušli neki prijedlozi i to oni koji su primarno odgovornost lokalne samouprave i to recimo da se radi, da javne kompanije rade, dakle kampanje promoviranja vode iz slavine, ali da se proširi recimo mreža javnih …/Govornica se ne razumije./… To je naravno dobro i mi to podržavamo. Mislim da ta odgovornost svakako treba postojati. U gradu Zagrebu su primjerice javne česme izrazito bitna politika i zato smo i u proračunu za ovu godinu predvidjeli upravo da se za početak česme uspostave u svakoj četvrti, a da onda se i dalje ta mreža širi. Dakle, to je izrazito bitna politika i mi je svakako podržavamo. No, htjela bih zapravo reći da isto tako smatramo da je bitna i uloga i odgovornost ne samo lokalne samouprave već i same države, dakle da se svi zajedno angažiramo da se smanji količina plastike i da se potakne korištenje vode iz slavine. Dakle, ovaj prijedlog o dostupnosti vode iz bokala u svim javnim ustanovama mislim da je to nešto što bi se zapravo zaista i moglo napraviti u kratkom roku i država isto tako može tu dati svoj obol. Isto tako treba reći da je politika prema kompanijama koje se bave crpljenjem i flaširanjem vode u Hrvatskoj nedovoljno regulirana i smatramo je lošom politikom i to je nešto što još uvijek nije dotaknuto. Dakle, radi se o tome da mi danas u Hrvatskoj dajemo za smiješno malu naknadu koncesije privatnim kompanijama da crpe vodu i to radimo na način da im se daju koncesije na maksimalnih 30 godina uz mogućnost produženja, a znamo koliko je ta voda zapravo i izrazito skupa i ekološki i ekološki štetna. Dakle, koliko problem plastičnih ambalaža zapravo zagađuje okoliš. Mislim da je to jedna zanemarena tema i mislim da se taj problem treba aktivno adresirati i da tu država isto tako treba preuzeti odgovornost. To su bili neki i to jesu neki od naših prijedloga koji se tiču, dakle i ovog zakona, ali onda i Zakona o vodi koji je u prvom čitanju. Međutim, što se tiče same zdravstvene ispravnosti vode, dakle da ponovim još jednom nama su naravno ove mjere sasvim u redu i nužne i mi ćemo ovaj zakon u tom smislu i podržati. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Sad prelazimo na pojedinačnu raspravu i prvi će govoriti poštovani zastupnik Marin Miletić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana Kristina Zadro-Omrčen, poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolege vladajući i kolege iz oporbe. Rasprava koju imamo danas po meni je izrazito važna, izrazito važna a ja ću možda dati jednu dimenziju o kojoj možda većina zastupnika nije razmišljala, a znam da i među vladajućima uvjeren sam u to barem u srcu će se ljudi složiti s time. Pa hajmo u uvodu reći svima nam je jasno voda je energent koji je ključan za održavanje, razvoj i život svakog društva, tako i države. I bez vode nema života. I pitanje zaštite voda, ali i same opskrbe pučanstva pitkom vodom ili vodom za poljoprivredu u povijesti je uvijek bilo jedno od najvećih društvenih izazova. Voda za piće temeljno je egzistencijalno dobro jer bez hidratacije ljudski život može samo nekoliko dana izdržati. Zalihe vodom u RH su potrošne, potrošne i zaštita naših voda, zaštita naših voda na najvećoj razini, na onoj ustavnoj razini je izrazito bitna i važna. I ja sam zato prije nekih mjesec dana organizirao okrugli stol o vodama u Hrvatskom saboru, 10-ak sveučilišnih profesora, ravnatelji naši agencija za zaštitu voda, iz Ministarstva poljoprivrede, gospodarstva, hvala vladajućima što su se odazvali i što su bili na tom okruglom stolu, čelnici Hrvatske poljoprivredne komore i mnogi drugi. Razgovarali smo o važnosti voda. Ono što mene zabrinjava da mi kolege iz Bruxellesa kažu kako su jasni naputci u Bruxellesu do 2030. smanjivanje stoke na razini cijel EU kažu radi ugljičnog otiska na na stoke, kažu kako krave zagađuju previše, kažu kako dnevno usred ljeta vjerujem da to znate tko god se bavio ili tko god donekle poznaje temu, usred ljeta oko 30 čak 40 litara vode popije krava i da ekipica iz Bruxellesa dakle krave nam opasne su po planet. Opasne su po planet i zato trebamo ići u smanjenje, vidite šta se u Nizozemskoj događa, farmeri dakle diljem Europe protestiraju i kažu najbolje je da se jedu kukci koliko god to nekim ljudima bilo smješno ili ne to nam dolazi, to nam je tu. I kažu proteini 25% ne troše vodu. A ovdje sam govorio sa sabornice, organizirao sam okrugli stol za hranu sa stručnjacima biokemičarima, ne neki šarlatani. Dakle, znanstvenici kojima je to struka i koji su rekli Europska agencija dakle za sigurnost hrane ESI nije provela istraživanja na ljudima i mi nemamo nikakve research-e uopće ne znamo alergente sve što će nam to u nekoj budućnosti donijeti. To su rekli profesori doktori znanosti na okruglom stolu, ne jedan, nego nekoliko njih, nekoliko njih. I sad mene zanima kako će hrvatska država tu se ponijeti kad pričamo o EU direktivama. I zato su naši Slovenci, mnogi su se smijali na početku pandemije pa nešto danas se ne smiju i skriveni su po rupama, pa neka se smiju, a doći će vrijeme polaganja računa to budite uvjereni. Što bi rekli trag novca ne može nestati. Naši Slovenci susjedi su vode zaštitili na ustavnoj razini. Znate zašto? Kažu mi političari tamo isto kolege vladajući sada, oni kažu kolega pa mine želimo ovisiti o Bruxellesu da nam jednom EU direktivom spusti se nešto na našu državu i da mi moramo napraviti nešto što možda mi kao država ne želimo. Evo to kažu susjedi Slovenci. A mi ovdje kada govorimo o tome ajmo zaštiti naše vode na ustavnoj razini onda se neki ne svi, ja stvarno ne volim generalizirati, neki vladajući se smiju, to je smiješno, to je ne, dajte budite malo razboritiji. Nemojte skakati ne svi, vrlo sam jasan, vrlo sam jasan, ja ne volim generalizirati i mislim da nisu svi ljudi isti nigdje pa ako hoćete da Bog prosti ni mi u MOST-u, da budem skroz jasan i otvoren, skroz jasan i otvoren. Dakle, što mi kao država činimo da zaštitimo naše vode na najvećoj razini i onda da osiguramo našim građanima pravo na čistu i pitku vodu, zaštitu vodnih resursa i ono što mi držimo u Klubu MOST-a i ja osobno opskrba kućanstava vodom kao komunalna djelatnost koja bi se trebala obavljati kao neprofitna javna služba. To je naš stav. I to su pitanja na koja mi kao oporba tražimo odgovore i molimo vladajuće da se tu isto tako odgovorno postave. Toliko u pojedinačnoj raspravi. ima repliku. **Ban, Boška (SDP)** Zahvaljujem. Kolega Miletić svoj govor posvetili ste zaštiti voda stoga vas molim za vaš komentar o činjenici kako su pesticidi koji se upotrebljavaju u poljoprivredi namijenjeni zaštiti nasada od invazivnih štetnih organizama čime se osigurava rast nasada. Međutim, ti učinci mogu premašiti predviđeni cilj što šteti drugim vrstama i uzrokuje smanjenje biološke raznolikosti. Te kemikalije često završe u vodnim tijelima pa vas lijepo molim komentar. Marin (MOST)** Ja naravno nisam tu stručnjak ali ono što ja po naravi svog, svoje logike ja sam filozof i teolog po struci, dakle organiziramo struku koja se ne boji iznijeti istinu i onda ljudi govore o tome. Dakle, mi smo imali pomor pčela radi pesticida. Pomor pčela, milijuni pčela su nam nestali zato jer se špricalo svim i svačim u vrijeme kad se nije smjelo špricati. Poslije se zakonski to sad uredilo i evo pohvaljujem to zakonski, e sad Državni inspektorat mora na terenu radit svoj posao i ostali znači da se točno zna kad se baca koje pesticidi da nam ne ubijaju pčele jer bez patetike ako nema pčela nećemo ničeg imati. S druge strane kolegice potpuno ste u pravu, dakle potpuno ste u pravu. Evo ja sam u Varaždinu bio, angažirao sam se tamo imao lokalne izbore sad za gradsko vijeće pa sam dobio zadaću, vrući krumpir pa pokušavamo tamo posložit stvari, dakle iz baliranog otpada, uvijek otvoren i iskren, 97 tisuća tona smeće curi u potočiće, a potočić ide dolje i spušta se na polja …/Upadica: Hvala./… na njive Hvala. Kolega Miletiću znači jasno je svima da je voda osnovno ljudsko pravo i da su naši građani imaju pravo na vodu, a Hrvatska je bez obzira šta je ograničen znači bit će pristup našim vodama, međutim činjenica je da se ciljano radi cijelo vrijeme da ta bočica u vodi se da koncesionaru, naši izvori i oni su privatni. I mi u ovome trenutku imamo problem šta lokalni vodovodi imaju enorman pritisak razno raznih davanja koja su nerealna, oni su tvrtka koji osiguravaju osnovnu ljudsko pravo našim građanima da imaju kućanstvima vodu inače poduzetnici. Međutim, tereti se namjerno stavljaju na vodovode da bi neko, koncesionari preuzeli i da bi kontrolirali vodu jer voda je izvor života. Zbog toga nema drugog rješenja, vi ste to i rekli i to ponavljam već godinama

uveden je skupi harač za naše lokalne vodovode, harač koji uz sva druga poskupljenja, inflaciju i namete dovodi u pitanje financijsku održivost vodovoda. I mi smo ovdje govorili o tome kako je svim vodovodima nametnuta obveza plaćanja naknade za služnost puta za svu vodovodnu infrastrukturu koja prolazi ispred javnih cesta, a pogoduje se naravno teleoperaterima i vi ste o tome bili najglasnije ovdje u HS kao zastupnik stranke kojoj i ja pripadam, Kluba Mosta i kao gradonačelnik grada Sinja. Dakle moramo osigurati da nam voda ostane u rukama građana, dakle da ti privatnici koji kao neke hijene oko toga idu ne uzmu nam i naše izvore voda, hvala. Sada će govoriti poštovani zastupnik Hrvoje Zekanović, nema ga, gubi pravo na govor, pa će onda govoriti poštovani zastupnik Goran Ivanović, izvolite. Dobro ajde, izvolite. Poštovani potpredsjedniče HS, poštovane kolegice i kolege, dakle govorimo o vodi, našoj dragoj vodi. Ja ću malo ono ponavljanje je majka znanja, pa ćemo „repetitio est mater studiorum“, malo ćemo ponoviti one teze od maloprije. Dakle dvije su ključne teze, obadvije su zapravo populističke, populistički istupi naših kolega. Jedan se tiče uz Cetinu, drugi se tiče uz oborine odnosno kišu, kišnicu. Dakle jako bitno za ponoviti i da građani shvate, u mojoj Šibensko-kninskoj županiji znači mi Hrvatska demokršćanska stranka i HDZ smo u oporbi, a vlada Most, Domovinski pokret, SDSS, SDP imaju svog župana, ponovit ću Most, SDSS, DP, SDP. To je ono što pripremaju i na nacionalnoj razini, inače županija ne funkcionira. Dakle poštovani kolege ovdje mogu utjecati npr. na županijsku ustanovu koja upravlja prirodnim vrijednostima i ako je neka prirodna vrijednost ugrožena kao vrelo pitke vode onda zabraniti neku aktivnost preko svog menadžmenta kojega imaju u Šibensko-kninskoj županiji. Možda to nije njihov resor, možda je od SDSS-a, možda od SDP-a, ali onda se dogovore, razgovara se i tako to. E ali imamo i drugu metodu, pravica si u oporbi, e a to se radi znate kako, odete lijepo u Pevex, kupite ovaj čekić, kupite dasku, onaj punat, pa ga otpilate ovako jedno 70 cm, kupite dva mezumurala, pa ih zabijete sa brukvama na taj punat ispilani i napišete „Zabranjeno kupanje“ i s tim čekićem lupate po toj daski dok ne dođete do tvrdoga i otjerate kupače sa vrela. To je napravio naš kolega Bulj. On je zaštitio vrelo Cetine, jedno od 20 vrela znači na kojem nije vodocrpilište jer vodocrpilište je na Vukovića vrelu koje je ograđeno, tamo se niko ne kupa, dakle radi se jedino o populizmu i laži, populizam i laž. Samo što mediji su to čak malo i ono progutali udicu tu jer na Vukovićevu vrelu se niko ne kupa gdje je vodocrpilište, a s druge strane meni je drago da je konačno počela aglomeracija i u našem Sinju, a istovremeno tom Miru Bulju ne trebaju table u Sinju da se tamo slučajno ne bi ko okupao u Cetini jer bi umro od onih šerihije koli, od koli bakterija jer se tamo ulijevaju tisuće domaćinstava, izlijevaju nekontrolirano sve otpadne vode u našu prekrasnu Cetinu, znači naša dika, naša Cetina pomiješana sa kanalizacijom grada Sinja gdje je Miro gradonačelnik. Ali evo meni je drago, ima moju punu podršku neka radi aglomeraciju odnosno kolektor i sve ostalo. E druga priča je, naša ova, njihovi partneri od odnosno Možemo! i SDP. Dakle cijena je vode poskupjela, jel tako, od danas 15%, 15%, ma nije puno je li, nije puno i evo stvarno ja sad evo pokušat ću onako reproducirati ono što je g. Tomašević, Kekin i Benčić što su demonstrirali maloprije. Dakle na neku zaravljenju površinu na otvorenom naravno rasprostrite ručnike, mi bi rekli šugamane je li šugamane, što više njih, možete u 2-3 sloja ovisno o količini kiše koju očekujete i onda kada kiša padne, evo danas bi mogla pasti u Zagrebu, e onda jako brzo, al nemojte gazit po ručnicima nego ih pokušajte mimoići jer ćete onda, neće biti za javnu uporabu ta voda, skupite te ručnike i iscijedite ih u neku posudu, u nekakav možda, šta ja, nekakvu mi bi rekli kain odnosno neku zdjelu veliku il nešto iscijedite i tu vodu onda kasnije, al to nismo čuli, jako je bitno, mora li se to prokuhavati ili ne, ali ima i oni i za san kapsule možda pa ubaciti unutra. Dakle ponovit ću, što više ručnika, ravna površina, gledajte vremensku prognozu i ne gazite po ručnicima. A evo baš sam se raspitivao maloprije među kolegama, pa nadopunili su svoj video uradak kolegica Benčić, Kekin i ovaj i Tomašević, oni su to uspjeli te ručnike čak u troje cijediti iako su pokazali zapravo na razne načine udvoje, jedan sam i utroje. Ovo utroje ja mislim da je bio performans više, ali udvoje sam vidio najpraktičnije i najbrže se voda cijedi s tih ručnika udvoje, pa evo preporučam upravo tu metodu

gdje grad Sinj sudjeluje negdje oko 30 milijuna kuna svojih vlastitih sredstava i ne bi se gradila da nije izvršen pritisak, znači ne bi bilo kanalizacije. Samim tim 36 općina i zaleđe Splita pilo je tu vodu koje se doticalo samih izvorišta, a i samih vodocrpilišta. vi bi morali znati, kao i grad Sinj, da je najveći problem Cetinska krajina jer poskupljenje te vode o kojoj pričamo i da moramo raditi na tome da voda ne bude u boci data u koncesiju, da bude skuplja od nafte, ta dva deca,

ne razumije./... nemam pojma, ništa te ne razumijem, ali evo, pokušat ću odgovoriti. Dakle ovako, kolega Miro Bulj, kad govorimo o glibu, vi ste cili u glibu, znači glava je dole i noge vam malo vire iz tog gliba. To je prvo. Druga stvar, meni je drago, ja sam rekao da mi je drago da se radi aglomeracija. Drago mi je i da Sinjani znaju, to je novac koji je osigurala država 470 milijuna kuna i 30 milijuna kuna grad Sinj, svaka čast, to je u redu i tako se radi, ti su modeli koji funkcioniraju drugdje. I to je dobro da građani znaju. Nadalje, ono što vi ne znate, vrela Cetine su zaštićena kao spomenik prirode odavno i pod vašom su ingerencijom, pod vašom su ingerencijom, pod ingerencijom županije Šibensko-kninske gdje vi vladate zajedno sa SDSS-om, SDP-om, bla bla bla. A ono što vi također, znate da niste nikada zabili tablu u Sinju, ali ste zabijali tamo da se ljudi ne kupaju, a to je čisti populizam, kolega Miro. To je tako jednostavno. Hvala. Kolega Miro Bulj, povreda Poslovnika, imate dvije opomene, izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Imam **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, uvaženi kolega Zekanović. Evo ja ću ovu repliku iskoristiti, neću vjerojatno biti u u temi do kraja, ali nijedna tema u HS-u, ja bih rekao, nije niti zabranjena niti promašena, pogotovo kad se radi o onome što će na kraju platiti građani RH odnosno ovdje u Gradu Zagrebu. Rekao bih da je to malo prošlo onako, ispod, ispod radara povećanje cijene pitke vode u Gradu Zagrebu, s jedne strane imamo oporbu ovdje u HS-u od strane Možemo! koja se zalaže da sve u ovoj državi mora biti besplatno, da sve mora osigurati Vlada RH, a s druge strane, kad oni mogu nešto učiniti za svoje građane, onda imaju opravdanje da je to zbog starih cijevi, da je to zbog zdravstvenog stanja ili nekog drugog, no radi se o tome da jednostavno nisu sposobni povući dovoljno novca

bit će još malo 2 godine i više se ne mogu izvlačiti na nikoga, a jedini način da riješe svoje probleme, ali neće ih ni riješiti, što je najgore, da prelome to preko preko građana grada Zagreba i to je ono što je katastrofalno. S druge strane, ovdje uvijek je drama s ove govornice, poskupljuje ovo, poskupljuje ono i ovdje ću malo replicirati opet, evo iskoristit ću .../nerazumljivo/... kolegi Bulju. Dakle, cijena vode

i to je ono što je jednostavno tako kako je. Hoće li država moći još to dugo vremena, ja nisam siguran, ali so far so good, znači za sada ja mogu, možemo samo reći hvala Vladi na ovim mjerama. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Hvala. Kolega Ivanović, pojedinačna rasprava, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovana državna tajnice sa suradnicima. Poštovane kolegice i kolege, netko je spomenuo s ove govornice da je ovo važna tema, mislim da je to bio uvaženi zastupnik Miletić i uistinu je, voda kao nešto što život znati je uvijek top tema i morala bi bit top tema u HS-u. Ovdje smo od državne tajnice u početku ove rasprave čuli ono što je mislim da je vrlo bitno, a to je da je da RH i Ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo itekako drže do toga da Hrvatska ima silno bogatstvo kada je u pitanju pitka voda, ali zdravstveno ispravna pitka voda, mislim da je to nešto što na prvom mjestu, čuli smo ovdje i u uvodnim replikama i sam sam pitao uvaženu državnu tajnicu vezano za olovne cijevi, moramo shvatiti da još imamo vodovoda koji su spojeni na olovne cijevi pa riječ je i o javni zgradama, mislim da je to nešto što se mora apsolutno promijeniti i što u 21. st. mora biti na prvom mjestu. No, isto tako nije svaka plastika, postoje plastike koje su možda jeftinije na tržištu, koje se prodaju jeftinije, ali mogu dovesti do zdravstveno neispravne vode, ako se spojimo na takve sustave i tu moramo stvarno biti oprezni, stoga taj monitoring koji se ovim Zakonom želi staviti u fokus je nešto što je što je vrlo, vrlo bitno, što podržavamo pa sam siguran evo i svi klubovi su ovdje jasno iz svojih stajališta rekli da će podržati ovaj Zakon zato što upravo čini to da sve više toga ulazi u monitoring i da jednostavno neke stvari koje su do sada No, ovdje se naravno najviše vremena provelo i oko toga i oko same cijene vode, slažem se sa svima onima koji govore da možda ovdje možemo piti i vodu koja nije, nije u bočicama, možemo piti vodu koja je natočena u bokale i tu stvarno ne vidim nikakav problem. problem. I sami se vozite kao i ja i kad kupite pola litre vode na benzinskoj pumpi, platite to 2 eura, znači litra bi koštala 4 eura je stvarno nešto što je apsolutno u zemlji koja je prepuna vode, nešto što ne bi trebali plaćati hrvatski građani. Ono što nas će sigurno zanimati u vremenu koje je ispred nas, možda nije vezano za ovu temu ali itekako će biti vezano danas sutra. To su klimatske promjene koje sve više prijete i nama koji dolazimo iz Slavonije gdje se klima apsolutno mijenja, gdje sustavi navodnjavanja moraju biti prioritet broj jedan ako želimo biti lider u proizvodnji hrane i one samodostatnosti koju možemo osigurati za hrvatske građane. I ono što možda problem, a na čemu bi se trebalo raditi u edukacijskom smislu to je da, ne možemo sa pitkom vodom prati automobile. Mislim da je to nešto što moramo usađivati kao svijest našim i najmlađim sugrađanima i nama, ne znači da će zalihe pitke vode koje Hrvatska ovog trenutka ima da su one bezgranične i da će one trajati tisućama godina. Moramo sad već razmišljati oko toga. Ovo je dobro da se do 2035. godine mora riješiti ovaj dio kada je u pitanju zamjena olovnih i ostalih štetnih cijevi. Tu naravno spadaju i salonitne cijevi kojima je građeno pedesetih i šezdesetih godina prošlog stoljeća. I ono na čemu Hrvatska sigurno mora poraditi to su gubici u vodovodnim mrežama. Podatak je frapantan. 400 milijuna kubika vode Hrvatska troši za građanstvo. Od toga se preko 240 000, 240 milijuna kubika negdje negdje nestane zbog loših cijevi, zbog krađe, zbog bilo čega. I mislim da tu moramo poraditi apsolutno sve i ono što, evo s tim ću polako i završiti ne može se sve prelamati na leđima krajnjih potrošača. Mislim da to nije fer, da to nije korektno. Biti treći u Europi po količini vode, a onda plaćati najskuplju vodu u Europi mislim da to nije cilj i lokalne samouprave itekako moraju naravno voditi računa oko toga pogotovo najveći grad u Republici Hrvatskoj u koji mi svi povremeno dolazimo itekako mora na to paziti. Hvala lijepo. Imamo replike. Prvi je kolega Hrvoje Šimić, izvolite. **Šimić, Hrvoje (HDZ)** Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora. Poštovani kolega Ivanović više puta ste danas spomenuli mjerenje parametra, odnosno mjerenje koncentracije olova po litri vode. Kao što smo spomenuli to je jedan od parametara na koji je upravo ovaj zakon stavio svoj naglasak i do siječnja 2036. godine se ta koncentracija mora spustiti te zadane okvire, znači 5 mikrograma po litri. Također moramo spomenuti, evo danas nije spomenuto da je naglasak također stavljen na monitoriranje koncentracije bakterije legionele kao jednog od najštetnijih učinaka, čimbenika na ljudsko zdravlje. I također ovaj zakon propisuje obavezno monitoriranje upravo i za legionelu u svim prioritetnim objektima kao što su bolnice, studentski domovi, vojarne, kampovi, vrtići, domovi za starije i nemoćne. Znači u svim mjestima gdje se nalazi veći broj ljudi i upravo radi sprječavanja moguće ugroze. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Uvaženi kolega Šimić naravno dolazite iz sustava zdravstva, dobro ste upoznati sa svim stvarima. I ono što sam ja, nisam stručnjak naravno u tom području pa ne bih htio se praviti pametan u tom smislu, ali evo čuo sam i od vas i od mnogih vaših kolega također liječnika da je to dobro da se skroz ta ljestvica diže gore. Mislim da je to vrlo bitno da se uviđaju neke nove stvari. Danas je naravno trebamo krenuti od javnih zgrada koje su jednostavno nešto u čemu se i gdje se okuplja najveći broj ljudi pogotovo kad je u pitanju zdravstveni sustav. Ova bakterija o kojoj ste govorili, naravno i sve više klimatiziranih prostora koliko znam kao laik da upravo tu zna doći do problema. Sljedeća replika kolegica Boška Ban Vlahek. **Ban, Boška (SDP)** Zahvaljujem poštovani kolega Ivanović. Molim vas vaše cijenjeno mišljenje. Kolegica Miloš je danas spominjala postavljanje česmi po gradu Zagrebu. Mene zanima zašto, vaše mišljenje zašto se ne uvede obaveza jedinicama lokalne samouprave da postave nove česme ili održavaju već postojeće za pitku vodu na javnim površinama kako bi bila ta voda u biti dostupnija građanima kako ne bi morali kupovati vodu u plastičnim bocama i da na taj način nekako potaknu ljude da više koriste vodu iz slavine. I u svakom slučaju mislim da bi te česme ako već i jesu dostupne trebale biti prilagođene osobama sa invaliditetom što predstavlja veliki problem u pojedinim jedinicama lokalne samouprave koje imaju te česme i njihovo samo mapiranje. Stoga vas evo lijepo molim komentar. Hvala lijepo. Pa mi smo prije koliko, prije dva tjedna ovdje raspravljali u Hrvatskom saboru, jel' tako također o tome i upravo je tu stavljen naglasak na ovo o čemu vi govorite. I ja smatram da je dostupnost česmi nešto što bitno čak jedinicama lokalne samouprave olakšava pristup pitkoj vodi, a zaokružuje puno veći radijus i ljudi koji će se koristiti s tim česmama i zasigurno je to nešto bitno. Naravno da je tu ipak riječ o nečem što je na javnoj površini, javno dostupno i tu sigurno i kontrola te vode mora biti zahtjevnija i mora biti rigoroznija. I mislim da je to da je to dobar put, jer budimo iskreni negdje je bolje postaviti česmu u nekom zaseoku koji ima 4 ili 5 kuća negoli vući cijeli cjevovod i to probati onda staviti u svaku kuću, iako Hrvatska kažem ponovno može biti zadovoljna sa onim što se zove pitka voda i dostupnost pitkoj vodi. …/Upadica Vidović: Hvala./… Mi smo na nekih 87% što mislim da je vrlo dobro. Može i bolje naravno. Imamo povredu Poslovnika kolegica Boška Ban Vlahek. **Ban, Boška (SDP)** Zahvaljujem i unaprijed se ispričavam. Svjesno ću dobiti opomenu, međutim htjela bih vam samo kroz repliku vas pitati da li možda vi imate saznanja, a mene zanima pošto više nemam pravo na repliku da li se vršila istraživanje vode u onim aparatima za vodu, onim galonima. Da li postoji ikakvo istraživanje kvalitete te vode. Hvala vam lijepa. **Vidović, Davorko ovaj kolega Marin Miletić ima repliku. Izvolite. **Miletić, Marin (MOST)** Kolega zanima me, pa skoro bi rekao vaše osobno razmišljanje o tome treba li opskrba kućanstva vodom biti posložena kao komunalna neprofitna djelatnost. I drugo mislite li vi da bi Hrvatska trebala svoje vode zaštiti na ustavnoj razini kao što su učinili naši susjedi pritom prvenstveno aludiram tu na, na sve naše izvore. Evo, dakle nekad građani misle da te vode, profesor sa Rudarsko-geološkog fakulteta na okruglom stolu je govorio nema toga neograničeno, kako bi rekao, mi imamo sjajnu situaciju s našim izvorima, ali i količinom podzemnih voda, ali nije to da toga ima, ljudi misle da iz nekog nepresušnog izvora će to biti idućih 500 godina. Neće. Dakle, trebamo li zaštiti izvore svojih voda na ustavnoj razini? Hvala vam. Hvala lijepo. Ja bi rekao da je Hrvatska bitno zaštitila sve svoje prirodne resurse uz vodu, šume, zemljišta i sve ono što ide s tim u svakom slučaju jedna od tema je i bila ustavna kategorija zaštita je vode ili bilo kojeg drugog resursa dapače tema o kojoj se sigurno može raspravljati, o kojoj raspravljati. Ono što bi možda samo iznio kao podatak, mislim da često se govori o privatizaciji vodnih usluga, nema. Znači ukupno od ovih 400 miliona kubika koliko Hrvati potroše svega 0,14% otpada na vodu vodu koja se koristi u bočicama. Tako da nitko nije kupio hrvatske izvore vode. Vrlo su rigorozni uvjeti za dobivanje takvih koncesija i mislim da je to dobro, ali sve je na stolu što bi se reklo i mislim ono što Hrvatska ima kao bogatstvo treba biti apsolutno zaštićeno ne zbog političara nego zbog stanovnika RH. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Kolegica Antolić Vupora. **Antolić Vupora, Barbara (SDP)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Ivanoviću, kao čovjek terena, kao čovjek koji dolazi iz jedinice odnosno regionalne samouprave dakle sa velikim znanjem i iskustvom hoćete li mi zapravo iskreno reći postoji li odgovornost Vlade što još uvijek ne, nisu dokraja isfinancirani odnosno barem pripremljeni projekti aglomeracije, dakle od vodoopskrbnih do odvodnih dakle do pročistača. Dakle, da ti sustavi aglomeracije jednostavno su preduvjet čistoj vodi. Preduvjet da bi mogli građani doista svi oni koji danas nemaju pitku vodu, zdravstveno ispravnu vodu dobiti zapravo …/Govornica Goran (HDZ)** Hvala lijepo. Uvažena zastupnice, ja bi rekao da projekt aglomeracije je povijesni projekt koji je pokrenut na RH, ja ću se držati samo svoje regionalne samouprave Osječko-baranjske županije. Znači 5 aglomeracija, negdje oko 2,5 milijarde kuna investicija i mislim da je to nešto što će Hrvatsku bitno dići na, na ljestvici kada je u pitanju i pitka voda i odvodnja. E sad moramo znati da je riječ o vrlo kompleksnim projektima koji ne moraju uvijek biti nužno vezani. Može jedan imovinsko pravni odnos zapriječiti cijeli projekt koji se kreće u razini ne znam 200, 300, 500 miliona kuna. Tu ima problema, ali koliko znam i Hrvatske vode i jedinice i lokalne i regionalne samouprave vide u ovome priliku i stvarno pokušavaju sve te probleme riješiti i odraditi pitanje kada ćemo ponovo imati takvu priliku da s tom količinom novca možemo te sustave naravno i izgraditi i staviti u funkciju. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Hvala, vi ste povrijedili Poslovnik misli kolegica Barbara Antolić Vupora. 238., ja bih ovoga zloupotrijebila, ispričavam se unaprijed, s obzirom da dolazim iz Varaždinske županije gdje je upravo zbog uskraćivanja vladinih sredstava na projektu aglomeracije u Novom Marofu i Ludbregu zaustavljen projekt i nedostatak sredstava je uzrok zbog čega ta aglomeracija ne ide dalje, dakle sami ste rekli radi se o ogromnim sredstvima, nije moguće najedanput napraviti sve, ali zaustaviti već započete projekte znači uskratiti ljudima pravo na vodu. Hvala, to je opomena. I imao repliku kolege Hrvoja Zekanovića. **Zekanović, Hrvoje (HDS)** Poštovani kolega, evo ja ću ovdje imitirati jednog kolegu nama svima dragog i poznatog, želim vaš komentar. Zaustavila me upravo jedna trudnica u tramvaju, pardon zaustavila me jedna baka ovdje ispred sabora, šalju mi poruke na mobitel zašto MOST ne napada SDP i Možemo kad su u pitanju povećanje cijena vode u Gradu Zagrebu. Evo ga, šalju mi poruke, zaustavljaju me okolo po gradu. Jako bitno da čujemo vaše mišljenje da malo ljude senzibiliziramo zašto ih ne napadaju. I druga stvar čisto praktične naravi, evo recite mi vaš evo iskustvo neko, savjet kako bi vi cijedili te ručnike. Znači evo Tomašević je poslagao čeka kišu, on, kolegica Benčić i, i Kekin čekaju i sada evo vaše iskustvo neko kao dijete kako ste to radili pa da možemo pomoći građanima Grada Zagreba naravno i kolegama iz Možemo. Izvolite odgovor. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo. Prvo na ovo potonje, što se tiče cijeđenja naravno uvijek je bolje u dvoje više ćete iscijediti tu nema, nema govora oko toga jer sam čovjek može sigurno manju količinu iscijediti i ovisi koliko je naravno ručnik nakvašen. To mislim da je vrlo, vrlo bitno. Ako je suh vrlo teško ćete cijediti. A što se tiče suradnje ili nenapadanja MOST-a i Možemo doći će to vrijeme. Ja mislim da oni još vrlo studiozno studiraju tu situaciju kada je u pitanju Možemo, da li će se moći ili se neće moći. Da li možemo ili ne možemo kad budu donijeli tu odluku da ne mogu, ja sam siguran da će i onda napadi prema MOST-u odnosno prema Možemo krenuti i neće tome toliko dugo vremena proći, ja mislim za jedno 2 do 3 tjedna evo njih. Hvala lijepo. Slijedeću repliku ima kolega Sobota. **Sobota, Darko (HDZ)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Ivanoviću vi ste se u vašem izlaganju dotakli vaše Osječko-baranjske županije, navodnjavanja koje koliko znam u punom zamahu i potrebito je, dotakli ste se i aglomeracije, pet vodoisporučitelja koji su nositelji, ali treba uvijek napomenuti ponekad se to malo i prešuti u javnosti, a zapravo i oni čelnici koji su u određenim gradovima koji nisu nama skloni to rado pripisuju sebi, pa treba reći da je to projekt Vlade RH, resornih resornih ministarstava i Hrvatskih voda sredstva EU kao što je i dva puta ponovio, Vlada RH upravo i kolega Zekanović. No mene zanima nešto drugo, imate li saznanja zapravo kakva je priključenost na

povijesna ulaganja, ja ne znam da li je ikada u povijesti i lokalnih i regionalnih samouprava u hrvatskoj novijoj povijesti sigurno ne da se ovakvi iznosi jednostavno rade na prostoru RH. I da to je projekt Vlade, Hrvatskih voda, a jedinice lokalne samouprave sudjeluju naravno s onim dijelom financiranja s kojim moraju sudjelovati i mislim da je to vrlo bitno. Priključenost na vodovodnu mrežu, evo konkretno u Osječko-baranjskoj županiji je dobra, mi smo skoro na 90% priključenosti svih građana koji odnosno svih stanovnika Osječko-baranjske županije negdje 35 općina i sedam gradova, znači 42 jedinice lokalne samouprave. I ono što je bitno sustavi vode, zdrava voda je vrlo bitan je broj korisnika, ako je malo priključenih ljudi ta voda često ne da nije ona zdrava za piće …/Upadica Vidović: Hvala./… ali ima i drugačiji i miris i okus, a to nije dobro.

milijuna kubika vode koja jednostavno nama nestane. Možemo reći hvala Bogu što smo država koja imamo stvarno tolike zalihe vode, a i sami smo čuli tu da to neće trajati vječito. Pa razlozi tih gubitaka su vjerojatno stare cijevi i to, ali je bilo i jedan od argumenata i ilegalni priključci. Pa to mi se čini nevjerojatno svaki distributer vode sad se voda naplaćuje, znači voda koja dolazi u domaćinstva i bilo gdje se plaća ne vidi dal on ne vidi ili ne želi ili na koji način da doskoči tim ilegalnim priključcima. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo. Da, pogotovo u ljetnoj sezoni kada se puno više vode troši, naravno tu su bazeni tu je puno toga što zahtijeva silne kubike vode i to ne samo jednom tijekom sezone nego nekoliko puta nekoliko puta i kažem to je jedan od većih izazova. Reći ću samo jedan podatak, Izrael ima negdje oko 700.000 hektara obradive površine od toga navodnjava skoro 75, 80% nema dotoka pitke vode nego desalinizacija ima ukupno 1% gubitka u mreži, sigurno nešto što bi njihova iskustva mogla poslužiti i nama 240 milijuna kubika da završi u zemlji ili negdje dalje mislim da je nešto što ne može biti moto, gdje ima tu se i rasipa to ne bi smio biti moto. Sljedeća replika Rade Šimičević. onda se zna kako je bilo živjeti bez vode, kako mi je bila jedna čaša dovoljno za neke stvari i onda sam zbog toga kada bi došao u grad otvorio slavine samo da čujem tu vodu. Ali činjenica je da mi moramo ulagat u edukaciju, znači mi imamo zalihe vode, ali jasno da one nisu beskonačne i u ovoj situaciji moramo se odgajati na način da koristimo vodu na primjeren način, a ne kao što ste i vi spomenuli u vašoj raspravi da se pitka zdrava voda koristi za sve ono što se inače ne bi trebala koristiti. Hvala. Goran (HDZ)** Hvala lijepo. Evo i uvažena državna tajnica je govorila o edukaciji, edukacija je uvijek i dio nekakve preventive koju možemo provesti, vrlo je bitna. Znači nije dovoljno imati samo pitku vodu, bitno je imati zdravu vodu kao i hranu. Puno je hrane jestivo, a to sad baš da li je zdravo o tome bi se dalo raspravljati i mislim da tu upravo trebamo tražiti najveće pomake da stvarno Hrvati piju najzdraviju vodu u Europi, to je vrlo bitno i za zdravstveni sustav i za sve ono što poslije može dovesti do problema. I samo bi zamolio, iskoristit ću ovih 20 sekundi, pa državna tajnica ako bude govorila u svojoj završnom obraćanju možda samo sa da vidimo i mene to zanima, da li ovi aparati za vodu i to da li i ta voda podliježe isto analizama i način na koji je to uopće riješeno i da li će se to riješiti? Pa evo to je bilo pitanje, ja nisam stručnjak pa ne mogu odgovoriti pa vas molim eto ako možete odgovoriti zastupniku koji je to postavio, ne sjećam se sad više točno koji zastupnik. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Poštovani zastupniče, dotaknuli ste se zapravo više tema iz zakona, ono što je definitivno za većinu malih jedinica lokalne samouprave dobro to je okrupnjavanje međutim evo danas smo čuli još jedan primjer iz Svete Nedelje gdje to nije dobro. Oni su ulagali u svoj vodovod, ulagali su u svoju infrastrukturu, spojili su se zajedno sa Zagrebom na jedinstvenog isporučioca i danas imaju problem jer oni zapravo moraju snositi sad troškove i za grad Zagreb. Znači imamo i takvih slučajeva i takvih primjera i bilo bi dobro da se to malo razmotri i da se takve jedinice lokalne samouprave ne stavlja u negativan položaj. Rekli ste jednu rečenicu, a to je nije dobro da peremo automobile sa pitkom vodom. Naime, ne znam koliko ste upoznati s time, ali davno kad bi došao dole susjed na moru kaže znaš mi u Njemačkoj moramo imati svoju cisternu i prikupljati kišnicu da bismo imali tehnološku vodu jer ja u wc-u za pranje automobila, za zalijevanje vrta moram koristit tu vodu, a pitka voda nije odvojena…/Upadica Vidović: Hvala/… i oni o tome vode brigu zato što nisu bogati tom vodom, kod nas je preveliko vodno bogatstvo, pa još o tome ne vodimo računa, ali ćemo morati o tome voditi računa. Goran (HDZ)** Hva…, hvala lijepo. Da, mi se vraćamo nekim u biti starim tradicijama. Ja živim na selu i kod nas je bilo sasvim normalno da na onoj liniji je bilo na kraju bure u kojoj se skupljala kišnica koja je bila itekako dobra za pranje, za pranje veša i ono što je bilo vrlo bitno kod nas u Slavoniji, nikad se nije mogao grah bolje skuhati nego od te vode koja je pala, pala, i mislim da je to dobro, a tu je upravo bitna ta edukacija, ne treba nam za to nikakva posebna tehnologija, niti bilo što drugo, to svi možemo u svojim domaćinstvima odraditi. A na onaj prvi dio replike koju ste postavili, slažem se

Sve znamo i ne tribamo se ponavljati da je voda osnovno ljudsko pravo i mi u Hrvatskoj imamo sriću što imamo evo kapacitete pitke vode, međutim s time se tezgari i ja stojim iza toga bez obzira što je tema ovdje znači prepisivanje europske direktive koja apsolutno nismo dobili niti jedan odgovor od ovdje nadležnih, od koji su ovdje s nama, nit ćemo ga dobit. Ovo je prepisano, to je mogla svaka baka koja ima računalo, svak od nas prepisati direktivu EU i donijeti i to je lipo napisano, međutim u stvarnosti je katastrofa. Ja ću još jednom ovdje obmane koje govore određeni ljudi koji su prešli, a oni su bili najveći protivnici srpsko-hrvatske koalicije, znači u Sinju se gradi aglomeracija da bi sačuvali naravno rijeku Cetinu, prije svega, to je grad od 25 tisuća ljudi. Način na koji se počela gradit aglomeracija je poznata javnosti, tako da se ja ne mislim, evo na koji se način izvršio pritisak, sjećate se ovdje i boce kad sam donio iz tog kanala Ćosinoga potoka koja teče središtem grada, kod škola i vrtića utječe u rijeku Cetinu. Zbog toga evo sam iznimno ponosan, naravno da aglomeracijom određene probleme, sama izgradnja toga svega ima određene probleme, međutim da nije bilo pritiska kojega sam ja najprije kao gradonačelnik izvršio jel dotada se nije zakopalo, niti koga je bilo briga, nego poslije kad sam postao gradonačelnik, vjerujte mi da se ne bi ni danas zakopala niti jedan metar cijevi kanalizacije na području grada Sinja koja naravno vrlo je gusto naseljena i utječe u rijeku Cetinu i utječe naravno na vode, pitke vode. Ovdje je, je spomenuto još izvor Cetine, naravno da je izvor Cetine prirodno bogatstvo i taj izvor Cetine moramo čuvati, ne samo Cetine, ne znam ko je bio na Cetini, svi otiđite i vidite, to pretvoriti u plaže i kupališta je neprihvatljivo. Ja sam prije svega kao saborski zastupnik otišao gori na to da ukažem i naravno Hrvatske vode su sad poduzele određene mjere, a to je i PP Dinara gdje se ucrtavaju kamenolomi, gdje se radi što se god želi, međutim ne štiti se voda. Vidimo, evo iz nekakvih aktivnosti, industrijske troske, ako može čuti ovdje nadležni, industrijske troske koja se imala namjeru iz Omiša tj. iz Dugog Rata odlagati iz tvornice Ferolegura na područje moga sela, znači di su pritoki rijeke Cetine. Ja sam prije 10.g. to zaustavio kao aktivist, a vidimo šta je sa Ravnim kotarima, o tome sam govorio „crno brdo“, mi industrijsku trosku odlažemo uz rijeke, znači mi ne pazimo. Treća stvar vrlo bitna je da su voda, zastarjela infrastruktura vodovodnih cijevi, znači govorimo o salonitnim cijevima koji često pucaju. Evo ja mogu reći da je napajanje sa izvora sa područja grada Sinja i Cetinskog kraja često pucaju koja napajaju grad Split. To su salonitne cijevi, ja sam pitao ima li učinke na zdravstveno stanje tj. imaju li učinke na, na poboljšanje kvalitete vode, nisam dobio odgovor, govorim o azbestnim cijevima, starim cijevima koje apsolutno Hrvatske vode, jedino šta harače i nije ih briga. Znači tu triba tražit i alternativne pravce i ne smi se sve ostavit lokalnim samoupravama. Vrlo bitno je definirati ovdje da ono što je ovdje kazano hvala Vladi da ja sam prosvjedovao jer mi u brdsko-planinskim područjima dižemo vodu na veliku visinu da bi mogli imati, dostavljati kućanstvima. Mi napajamo splitski bazen, poduzetnike i ljude gdje trošimo najveći dio električne energije i nama je poskupila 500% električna energija za vodovode, u jednom misecu je bila skuplja voda nego prethodnih cijelu godinu i dovedena je do upitnosti je, dovedena je prethodnu znači 2020. na odnosu na 2021. i ta cijena je ostala, taj period kad sam ja pozivao 7 milijuna kuna samo vodovod Cetinske krajine, 50 tisuća ljudi Cetinske krajine plus drugo vodopravno područje to je splitsko zaleđe, splitsko zaleđe koje je tržišno ograničena nek se digne cijena. Tako da je to udar na vodovode svim, poglavito brdsko-planinskim područjima gdje mi proizvodimo električnu energiju na našemu području, a nemamo ništa od toga. Rekao sam, rijeka Cetina proizvodi minimalno 1000 megavata dok Nuklearka Krško 300 megavata, tri puta manje i rekao naši ključni resursi, voda i koncesije su date za džaba, voda za punjenje ove boce koje su skupe. Pod dva, poljoprivredno zemljište …/Govornik se ne razumije/…zakon u proceduri još malo odlazi u strano vlasništvo, strane pravne i fizičke osobe mogu kupovati. Pod tri, energetika i pod četiri hrana, poljoprivredno zemljište odlazi u strane ruke i uvozimo tj. uvozimo iz vana. Sve te naše resurse samodostatne smo mi uništili i naravno da o tome nitko nije razmišljao, ja ću se protiv toga protivit. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Hvala, možete nastaviti kao odgovor na replike. Kolegica Ružica Vukovac je prva koja će replicirati. Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani kolega Bulj, u svojim izlaganjima kolege iz vladajuće opcije u nekoliko navrata ponovili su da smo itekako kvalitetno zaštitili naše nacionalne resurse, svoje zemljište, znači svoju vodu, svoje rijeke, obalu, međutim, evo, izvorima vode upravljaju koncesionari, javnost ne zna pod kojim uvjetima, iz medija smo saznavali svojedobno kako se rade zahvati vode iz tih izvora i više od onoga što je ugovoreno i za šta se šta se plaćaju koncesijske naknade, svjedoci smo da nam zemljište uskoro će stranci dobivati po puno lakšim uvjetima nego naši stočari koji odustaju od proizvodnje jer ne mogu doći do zemljišta koje bi koristilo za ishranu stoke pa, jesmo li mi zapravo zaštitili svoje nacionalne interese ili, ja ću sad biti i grupa i po narodski se izraditi, nam vladajući zapravo prodaju m pod bubrege. Izvolite odgovoriti na ovo teško pitanje. i u prošlom mandatu i ovome predlažem zabranu prodaje poljoprivrednoga zemljišta stranim pravnim i fizičkim osobama jer je to naš resurs koji je neiskorišten i vidimo sada na je cijenjena najskuplja zbog toga šta uvozimo nekvalitetno lošu robu, našega seljaka smo potrali iz sela, njega smo namjerno opteretili, ispraznili smo selo i sad namjerno da bismo se dodvorili europskim činovnicima, zato su nas i primili u EU, strane pravne i fizičke osobe će moći kupiti poljoprivredno zemljište. naše zlato će kupiti i naša dica će kopati za svoju didovinu za tuđe gospodare. E to ste napravili, ista stvar je za vodovode, vodocrpilišta, vodu, Cetina je iznajmila se za 30 godina koncesija strancu

Današnji zakon je Zakon o vodi za ljudsku potrošnju. Što je to voda za ljudsku potrošnju? Da li je to, s obzirom na nomotetički ovaj Zakon uređuje pojmove, što je to voda za ljudsku potrošnju? Dakle ono što pijemo ili onu vodu što, koju se upotrebljava za pranje ili za čišćenje? Dakle, vrlo je bitno naglasiti i trebalo je u ovom Zakonu razjasniti jedan i drugi, jednu i drugu vodu kako bi se prema nekim prijedlozima mogla koristiti i kišnica za pranje, kuhanje i Dakle voda za ljudsku potrošnju trebala bi biti i jasnije definirana koja je to voda. Miro (MOST)** Hvala lijepo. Evo, sami ste kazali, i kišnica je koristila, mi evo, sad još uvijek imamo područja koja nemaju vodoopskrbu, ljudi koriste kišnicu i ja sam se odgojio na kišnici, tj. nije bilo u mome selu do uz rat sami domovinski se tek izgradila voda, tako smo koristili kišnicu i vode sa izvora i kućanstva i .../Govornik se ne razumije./... triba bolje, naravno se definirati u biti, ode je najveći problem šta je prepisano sve, međutim, spominje se, oni koji dostavljaju vodu kućanstvo, a to su javni vodovodi i ostali manji proizvođači, al' cilja se na ove koji imaju najveću dobit, to je ključ cile priče, ovo je skuplje od litre nafte, naše vode, a dok ćemo mi opteretiti naše vodovode ciljano da preuze privatnik, znači nije ciljano narasla cijena vode, struje za vodovode, zato i taj dio koji nije jasan, kao ni ovaj dio koji ste vi spomenuli. Puno nejasnoća, nema odgovora, ovo je čisto prepisano, direktiva EU i bit će gore u Bruxellesu, eto, mi smo donili, a u praksi će bit gore nego sad.

i danas ste ponovo spomenuli nekoliko puta aglomeraciju koja je trenutno, evo, u fazi, pretpostavljam blizu kraja s obzirom da treba završiti do '24. g. Ne znam koliko ste došli to u postotcima do završetka, u kojoj ste fazi zapravo do završetka, međutim, ono što mene zapravo interesira je to da ovaj projekt aglomeracije zahvaća Sinj i 4 naselja grada Sinja i zahvaća u jednom dijelu općinu Otok, u jednom manjem dijelu općine Otok, međutim, onda ostaje vam još 9 naselja koja niste ovoga, u tom dijelu obuhvatili, pa me interesira, koliko će još trebati novaca da bi se i ostalih 9 naselja priključila na tu aglomeraciju i u kojem to vremenskom periodu se namjerava napraviti s obzirom da i dalje prijeti zagađenje rijeke Cetine od samih tih stanovnika u tim naseljima. **Bulj, Miro (MOST)** E hvala lipa na ovome pitanju. Znači, aglomeracija počela se graditi nekoliko mjeseci nakon toga što sam preuzeo znači vlast, projekat je bio 2012., on je stavljen sa strane zbog problema koje su bile u javnim nabavama. Ja sam izvršio pritisak da se ne podsjećam se, da gradi se znači kanalizacija u ovome urbanom dijelu grada Sinja, čak i jedan urbani nije u projektu EU fondova. Mi ćemo sad izgraditi, radimo projektnu dokumentaciju za i ta naselja koja nisu obuhvaćena, međutim, najveći dio i najveći dio problema je ovim obuhvaćen. Da li je to trajno rješenje? Naravno,

u ovome trenutku imamo 5 tisuća stanovnika. Nisu ni oni cijele Glavice obuhvaćene, imamo 5 tisuća stanovnika Brnaze. Znači Sinj je područje, samo taj urbani dio ima oko 15-ak tisuća ljudi, kompletna kanalizacija, škole, vrtići, hotel, restorani je ulazila u rijeku Cetinu, tako da je bitno da odradimo ovaj projekat i da dokumentaciju pripremimo Kolega Miletić, replika, izvolite. **Miletić, Marin (MOST)** Kolega Bulj, gradonačelnik ste grada Sinja, neka mi nitko ne zamjeri od političkog oponenata i s obzirom da ste valjda u političkim' godine svog mandata napravili 2 vrtića, gradite treći, radite puno na cijeloj priči podizanja životnog standarda u gradu Sinju, vjerojatno ćete bit gradonačelnik dok budete htjeli bit gradonačelnik jer ljudi u vama prepoznaju čovjeka koji nije samo od naroda nego je okupio vrhunske stručnjake i tim oko sebe i radi sjajne stvari. Moje pitanje vama je, čuli smo ovdje od nekih osoba, priču kanalizacije, je li, u gradu Sinju, pa s obzirom da je itekako povezano s vodom evo možete li radi hrvatske javnosti i radi svih onih koji prate parlament i raspravu u parlamentu i vi progovoriti na tu temu. Hvala vam. Pa da najbitnije je zaštita rijeke Cetine jer je već Grad Sinj koji je evo 20 tisuća, tj. ima 25 tisuća stanovnika, a uži dio ima više od pola, sve je ulazilo, odlazilo kroz otvoreni kanal kod hotela, kod vrtića, kod škola, ulazilo je kroz Sinjsko polje gdje poljoprivrednici moraju zalijevati, kanalizacija otvorena ulazila je u rijeku Cetinu i samim tim tu su ogromne, ogromne štete za rijeku Cetinu. moje obećanje je bilo pokrenut će se aglomeracija i pokrenuta je aglomeracija bez obzira šta ministarstvo nije imalo volje, ali moj je bio uvjet sad ću ga reći, do alke, do alkarskog tjedna ne potpišete li aglomeraciju onda ćemo mi Sinjani poduzeti nešto. I potpisana je aglomeracija tu Grad Sinj ima određenih problema u izvođenju radova kao i svagdje, to su gusto naseljena naselja, ali očekujem i nadam se da ćemo izgraditi ovu aglomeraciju tj. kanalizaciju

Članak 238., kolega Bulj tu su nam ljudi koji su vladajući. Dakle, kada dođete u Rašu, u Rašu u Istri otvorena sva kanalizacija i fekalije iz Labina ljudima kroz kanal, bio sam nekoliko puta tamo, uz kuće, uz obitelji s djecom prolaze sve otvoreno. To je smrad da povraćate, dakle ne možete biti tamo. Toliko **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Da, ovo doista nije bila povreda Poslovnika pa je to opomena. Ali kolegica Dreven Budinski ima priliku replicirati. E sad je, hvala. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Kolega Bulj, pa ja mislim da aglomeracija je jedan cilj da se cijela Hrvatska bude obuhvaćena aglomeracijom, neki će biti prije, neki kasnije. Evo ja dolazim iz Varaždinske županije gdje već godinama se radi na aglomeraciji i gdje negdje 900 miliona kuna oko milijardu kuna bude vrijednost ove aglomeracije koja je sad, koja se sad radi. Ali kad slušam vas kad vi velite one sve cijene vode, poskupljenja pa nije samo u Sinju, pa Sinj je i dio Hrvatske. Isto tak kak ste bili rekli prošli puta da jedno jaje košta 6 kuna. Ja sam guglala cijelo vrijeme i tražila sam gdje košta jedno jaje 6 kuna, nije, ne košta. Prema tome, mislim da je stvarno cilj svima, svima da budu obuhvaćeni aglomeracijom, a isto tako i kad krene ta aglomeracija opet su vam ljudi nezahvalni, žale se jer su im raskopane ceste, praši se i ima opet jako puno primjedaba. Prema tome, treba malo više strpljenja i sve će biti, ali isto ima i neki gradovi prije Sinja. Hvala lijepo. **Bulj, Miro (MOST)** Pa u tom i je problem što se prije nije radilo dok vaši bili na vlasti. Ja bi volio da je se prije bilo u projektu meni je žao šta je se moralo čekati Mira Bulja koji nema baš neke kvalitete i sposobnosti kao vaša stranka i potencijale. I baš se čekalo mene da se pokrene taj projekt jer je bio zaustavljen, niti niti zakopan, niti potpisan, niti išta. Znači nije nikoga bilo briga, pa ja sam donosio ovde vodu sjećate se. Pa nama rade Lećevicu na najvišoj točki di su najviša izvorišta, moguća ugroza od Žrnovice, Cetine, Jadra koje je upitno jel. Rade na najvećoj točki gore na Lećevici znači sama propusno tlo, vapnenačko područje. Imamo ogromne probleme po tim pitanjima. I naravno da je aglomeracija problem, sad izgrađivat aglomeraciju na …/Govornik se ne razumije./… alternativni putevi, praši, problemi, pucaju cijevi, ne zna se kud je telefonska infrastruktura, kud su, znači to su brojni problemi. I naravno da je prije bilo i neka je bilo, hvala Bogu da je bilo prije. Meni je žao što nije zaštićena rijeka Cetina

Ali vi ste, vi ste, niste obrazložili pa dobivate opomenu, znači nije Poslovnik. U redu je jel da? Dobro idemo sada na pojedinačnu raspravu kolege Mladena Karlića. Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege, evo pred nama je Konačni prijedlog Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, već smo puno toga čuli o tome. Ja ću nekoliko rečenica evo kao liječnik reći nešto o vodi. Voda je najvažniji sastojak ljudskog tijela, neophodna za život, poboljšava nam zdravlje, kondiciju, temelj je život i zdravlja. Naše tijelo se sastoji od negdje 70-ak do 85 kažu posto vode, 75 kod djece. Razni naši organi imaju isto tako različiti sastav vode, mišići 75% vode, mozak 75% možda kod nekoga više kod nekoga manje, kosti 22% vode, 90% sastava krvi je voda, sudjeluje vam u svim biokemijskim procesima i reakcijama u organizmu. Voda se u tijelu prenosi i prenosi nam hranu, kisik u stanice odnosi štetne tvari, pomaže u ravnoteži naših elektrolita, održava nam krvni tlak, štiti organizam od šoka i raznih drugih izvanrednih okolnosti. Nekako kad bi gledali tijelo kao organizam pa on bi bio zapravo jedan sustav vodovodnih cijevi sa srcem kao pumpom, sa bubrezima kao uređajem za pročišćavanje voda, zapravo bi mogli to shvatiti kao jedan sistem e upravo tako vodovodne mreže u našem organizmu koja nam je izuzetno važna bez koje nema života. Nekoliko dana, neki kažu 3, neki vjerojatno iz iskustva i 10 i više mogu izdržat bez vode, ali naravno onda će doći do smrtnog ishoda. Tako da znači bez vode nema života. Osoba u prosjeku konzumira 1,5 do 2,5 litre vode tijekom dana znači oko 750-ak litara godišnje uz pravilnu prehranu, dobre prehrambene navike, redovitu tjelesnu aktivnost za zdravlje je ključna navika pijenja voda kao od najzdravijih pića i medija u kojem se odvija život i zato je izuzetno važno i kako pijemo vodu, koliko puta dnevno. Kažu neki kad bi voda bila lijek, kad bi se prodavala u ljekarni onda bi na receptu pisalo piti osam puta dnevno po čašu otprilike, naravno to je ovako jedna kažu da za organizam je potrebno negdje normalno 0,3 decilitra po kilogramu evo tako ako 50 kg onda bi to bilo negdje oko litra i po, ako je teže 75 do 80 onda je oko 2,5 litre i naravno da nam to nas čini ovakim punim energije i snage. Hrvatska je zemlja koja je bogata vodom nalazimo se u vrhu Europe kao što je već rečeno više puta, a i u svijetu znači po značajnim rezervama pitke, čiste, zdrave vode. Opskrba stanovništva vodovodnom vodom po županijama naravno je različita, kod nekih je taj postotak veći, negdje manje, ali ukupno taj postotak negdje javne vodoopskrbe dobar i iznosi negdje blizu 90% dok lokalne vodovodne vodovode imaju vodovode imaju oko 3% stanovništva i to je negdje blizu prosjek zemalja EU. Ono što ovim zakonom

br. 2184/2020 stoga je u RH u obvezi usklađivanje pravnog okvira Zakona o vodi za ljudsku potrošnju sa odredbama ove Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju te zaštiti zdravlja ljudi od negativnih učinaka bilo kakvog zagađenje vode u vidu sprječavanja, suzbijanja, širenja zaraznih bolesti putem vode kao što je to nekad bilo u povijesti puno više, a srećom evo upravo zbog ovog velikog postotka vodovodne mreže koja se ipak kontrolira i uređuje taj takvih bolesti više nema kao što ih je bilo prije možda 50-ak godina. Ovim zakonom se uređuju zahtjevi za zaštitu zdravlja stanovništva od radioaktivnih tvari u vodi namijenjenu za ljudsku potrošnju te vrijednosti parametara učestalosti metode za praćenje radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju. što smo čuli od državne tajnice srećom nemamo još takvih zagađenja, ali evo imamo i dva laboratorija u Hrvatskoj koji to mogu kontrolirati tako da možemo i po tom pitanju biti sigurni. I evo kao što je neko od kolega već rekao, jedna poznata sintagma iz ranijih vremena koja u potpunosti potvrđuje sve dobrobiti ovog zakona, a to je da u razvijenim zemljama ne dišite zrak, a u nerazvijenim ne pijte vodu. Evo ja bi time završio. Naravno da ćemo ovaj prijedlog zakona prihvatiti. lijepo. Imamo nekolkko replika, imali ste jako polemičnu raspravu očigledno. Andreja Marić će prva replicirati, izvolite. Hvala lijepa. Poštovani kolega vi ste govorili o vodi s liječničke strane, ja ću se malo na drugo agregatno stanje fokusirati isto s liječničke strane jer nam je naravno važna ispravnost i leda, lega pogotovo koji se koristi za konzumaciju i u hrani i u piću, pa onda imate ugostiteljske objekte recimo koji imaju svoje ledomate, lopatice za led i zapravo nam je i nama jel kao zdravstvenom osoblju, ali i kao građanima važno da tamo nema nekakve mogućnosti za razvoj mikroorganizama, bakterija itd. Mislite li vi da je taj način provjere mikrobiološke ispravnosti kod nas dobro riješen, ima li mjesta poboljšanju? Jer naime tu sam naišla na jedan članak iz 2018. tamo blizu vas jel Osječko-baranjska županija gdje su samoinicijativno iz Zavoda za javno zdravstvo radili provjeru

kada konzumiram bilo kakvo piće ne želim da mi neko stavi led u to piće upravo zbog toga što nisam siguran u kvalitetu tog leda koji nam donese bilo koja osoba znači konobar ili neko drugi i kako se to i sprema, a kako se zapravo led i uzima, tako da mislim da bi to trebalo i češće i kvalitetnije provjeriti i da tu postoji stvarna mogućnost od moguće potencijalne infekcije. **Vidović, Davorko Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora. Poštovani kolega Karlić. Primjena ovog zakona u cijelom u sveukupnom njegovom sadržaju će omogućiti u svakom slučaju kvalitetniju, čišću i zdravstveno ispravniju vodu i imate će izravne direktne učinke na zdravlje ljudi. Međutim primjena ovog zakona također u cijelom opsegu, pogotovo u onom dijelu u kojem se promovira i zdrava i čista voda iz slavine bi trebao imati indirektan utjecaj i to i putem zaštite okoliša odnosno povećanjem korištenja vode iz slavine, smanjenjem korištenja vode koja je većinom pakirana u plastičnu ambalažu samim tim zaštititi naš okoliš, ali i dugoročno smanjiti utjecaj mikroplastike na naše rijeke, mora, naše izvore naravno i na naša jezera. Hvala lijepa. Mladen (HDZ)** Hvala. Naravno da je upravo i je cilj i ja vjerujem u jednom trenutku kad budemo imali 100%-tnu opskrbu vodovodnom mrežom, kvalitetnom naravno, kao što ja evo moram reći u Vukovarsko-srijemskoj županiji je to izuzetno kvalitetna. Imamo izvor koji je vode zdrave i u Sikirevcima koji opskrbljuje i našu i slavonskobrodsku županiju i mislim da je stvarno izuzetno kvalitetna voda za piće, posebno cijeli sustav zapravo koji je već prije dvadesetak godina dobro napravljen i sad se dograđuje tako da je to jako važno. I naravno da će nam to, a kad bude u 100%-tnom trenutku i kad ljudi budu zadovoljni svojom vodom smanjiti puno upotrebu ovih plastičnih boca odnosno kupovinu vode iz boca i time naravno doprinijeti zaštiti okoliša. Hvala. Kolega Sobota sljedeća replika. **Sobota, Darko (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Kolega Karlić vi ste nam dali ovako jedan uvod iz vaše prakse ja bih rekao, vi ste liječnik pa ste nas nešto i naučili, pa ću se ja toga malo i držati. Zapravo iz te vaše stručnosti kakva je zapravo kvaliteta vode iz prostora iz kojeg vi dolazite Vukovarsko-srijemske županije zapravo ajde i grada Vinkovaca? Hvala, pa evo upravo sam nešto i rekao kolegi da moram priznat da stvarno mi u Vukovarsko-srijemskoj županiji možemo biti prezadovoljni upravo ovom vodom koju dobivamo nasreću iz druge županije jel tako iz Sikirevaca koja je Brodsko-posavska županija, ali ima jedan izuzetno kvalitetan izvor zdrave i pitke vode koja zahtjeva jako malo dorade da bi bila izvanredna za piće i evo u nas je sad zapravo kroz ove aglomeracije, kroz izradu i vodovodne mreže, naravno i kanalizacijske, financirane europskim sredstvima, širi po županiji i vjerujem da će vrlo brzo biti po cijelim prostorima i onim najudaljenijim malim mjestima. Ono što evo još hoću reć, možda ovako kao jedan podatak, najvažniji sastojak svakog piva je kvalitetna voda, tako da o vodi ovisi koliko će bit dobro pivo.

zanima me vaša konkretna preporuka koliko prosječni građanin koji se normalno kreće bi trebao popiti vode jer u doslovnom smislu ako sad izguglate onda vam neko govori 6 čaša, 8 čaša, a neko govori 3 litre vode, netko dakle i to imate u mainstream medijima ne na nekim opskurnim portalima, pa evo koliko prosječni građanin koji želi bit zdrav popije dnevno vode, dakle ne piva, ne alkohola, ne čaja čak je li koji isto dehidrira nego dakle baš vode? Hvala. **Karlić, Mladen (HDZ)** Hvala. Pa to nije jednostavno ovako reći u količini zato što sve što uzimamo, svu hranu od mesa, od kruha, od soka, od juhe, u svemu tome ima vode, znači sve to je jednim dijelom voda, negdje više, negdje 80%, u salati 90%, ne znam u mesu 40% vode. Znači organizam će sebi uzeti iz svega toga vodu, srećom naš organizam ima centar za regulaciju žeđi i on sam kontrolira sebi i on nas čim je nivo znači tekućine u krvnim žilama niži on će od nas tražit da pijemo vodu. Tako da je jako teško ovako sad reći jel to dvije litre, tri litre, naravno znojenjem gubimo određenu količinu, izdisanjem gubimo vodu iz organizma. E sad sve o tim, naravno u naporu, pogotovo fizičkom ako se bavimo moramo popit više vode odnosno tekućine, može to biti izotonična tekućina, ne mora biti samo obična voda, ali evo o tome, o puno parametara i to bi za to morali znati više podataka da bi mogli reći točnu količinu. Evo prije nego prijeđemo na slijedeću repliku ja bi želio pozdraviti jer nam se upravo pridružuju gimnazijalci iz Nove Gradiške i ja ih pozdravljam u HS…/Pljesak/…. Eto imat će prilike vidjeti kako izgleda recimo jedna replika i jedan odgovor na repliku, kolega Goran Ivanović izvolite. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče HS, uvaženi kolega Karlić i uvažene evo učenice i učenici, dobro došli u HS naravno. Dobro pa niste došli na početku, ne bi shvatili o čemu se radi, ali nema veze, sudjelujemo svi, to je bitno. Ono što je iz vaših izlaganja bilo jasno vidljivo, sve je voda u biti, budimo iskreni, nema tu šta od ljudskog organizma, pa bez vode nema, nema života, ni ljudskog, niti bilo kojeg, kojeg drugog, to je jasno i sad ovdje smo često to isticali da Hrvatska je treća u Europi po količinama pitke vode i to, no jedno je pitka voda, drugo je zdrava voda. Mislim da, da mi Hrvati stvarno zaslužujemo da pijemo najzdraviju vodu, da vodimo računa da bi ona ostala zdrava, upravo ovaj zakon kroz neke svoje odredbe nas upućuje ka tome da neke stvari koje su

Srećom i naš organizam, pogotovo želudac ima toliko jaku kiselinu da uništi veliki dio i onih bakterija i onoga što unesemo u vodi, ali naravno da je bitno da to spriječimo i da taj, ta količina bude što manja da bi organizam to uspio uništiti da bi onda ta zdrava voda zapravo koju smo unijeli imala onaj svoj zdravi benefit ono koji je, zbog kojeg smo je i unijeli, tako da, ali mislim da možemo biti stvarno zadovoljni kakvu vodu i sretni zapravo kao država kakvu i koliko vode imamo i naravno sad je na nama svima zajedno da je učinimo, da je zaštitimo što je, što je više moguće od izvora, pa skroz do utjecanja u, je li to u Jadran ili negdje drugdje, ali mislim da, da možemo na to bit ponosni i sretni da smo među, u vrhu zapravo u Europi, a ja mislim i svijetu. Zahvaljujem. Slijedeća replika kolegica Vukovac. **Vukovac, Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani kolega Karlić, u svom izlaganju spomenuli ste bazene dakle izvorište vode u Sikirevcima i kvalitetnu vodu koja se tamo nalazi, kvalitetu vode i to bogatstvo koje tamo imamo je bacila saga oko upravljanja samim izvorištima, upravljačka prava su bila prepuštena jedno vrijeme tvrtki koja dolazi sa vaše županije, a bazeni se nalaze na mojoj županiji i ja bih rekla da su moji sugrađani i sumještani itekako s pravom rogoborili, možete li nam objasniti zašto je uopće došlo do toga, zašto se dogodio taj sukob nazovimo ga tako i kako se došlo do kompromisa odnosno kakvo stanje trenutno jeste? Zahvaljujem. **Vidović, Davorko

su istraživali i evo došli do tog izvora koji je jedan od stvarno čini mi se najkvalitetnijih, na našem području Slavonije sigurno jel tako i naravno onda je naš vodovod i zajedno s Hrvatskim vodama izveo prva ulaganja zapravo izgradnju upravo tog sustava koji je bio potreban za distribuciju vode, a Slavonski Brod se uključio kasnije i onda su, Slavonski Brod je htio preuzeti nekako upravljanje sa gradonačelnikom jel, mi smo nekoliko, nekoliko puta se sastajali, dogovarali da to podijelimo, evo mislim da smo, da je sad, mislim prije par godina to i uspješno riješeno, da je podijeljeno na neki način upravljanje.

da djelujemo primjerom pa da i neki drugi se ljudi ugledaju na nas i ne koriste pupunjenu bocu nego da se pije voda iz slavina. I moje drugo pitanje vama, vi dolaze iz Vinkovaca, tamo ima jedna česma, kako se u žargonu kaže, sumporača, kakva je njezina sudbina i da li se još uvijek ona koristi i je li to zdrava i poželjna voda za piće? Hvala lijepo. ovaj prvi dio, kad ćemo počet pit ovu vodu, vjerojatno kad pojeftini voda u Zagrebu ili ćemo mi kao zastupnici svatko nosit svoj kanister iz svoje županije i ovdje ovaj, staviti da imamo vodu za pit dok ne bude jeftinija. Što se tiče ovog našeg, pumpe naše poznate tamo ovaj novoselske koja ima stvarno sumpora, mi je ponovo na neki način obnovili, ali nije za, nije za ovaj, ljudsku upotrebu, ali jednostavno, to naselje želi da ima tu svoju pumpu da oni mogu sjediti na njoj, da mogu biti oko te vode (Socijaldemokrati)** Hvala lijepo. Evo sada prelazimo na završne rasprave u ime klubova. Prvi je Klub Mosta i kolega Marin Miletić. Poštovani predsjedavajući, poštovana gđo. Kristina Zadro Omrčen, poštovani predstavnici nadležnih tijela, državna tajnice sa suradnicima, gimnazijalci kojima bi mi trebali ostaviti ovu državu, vodu, je li, da imaju barem za piće. Dakle mi smo svjesni nekoliko dosta čudnih situacija, ja sam Riječanin, prošlo ljeto u mojoj Rijeci sve autopraonice bile su otvorene i automobili su se prali uredno, nonšalantno svaki dan u autopraonicama. U isto to vrijeme priko Učke, kako bismo mi rekli, redukcija, nema vode. Dakle, u Rijeci su Riječani ili smo Riječani prali automobile u autopraonicama, a priko Učke 15 minuta vožnja automobilom, nema vode za piće i tuširanje. Ovo ljeto iza nas dakle, u Rijeci smo bacali vodu, a u Istri, određena politika u Istri, IDS-ova dakle je dovela do toga, gradnje sulude bazena, kako vidimo, mnogih bez potrebnih dozvola, politike koja nije odgovorna prema OPG-ovima i mnogim drugim ljudima koji dakle trebaju imati vodu za navodnjavanje i sve svojih usjeva i svega, cijele kulture koje imaju na poljoprivredi, moji Istrijani nisu imali vode, nisu imali vode. Ali vjerojatno je i to kriv, ne znam, prvi hrvatski predsjednik i ne znam tko još, je li, i zato što Istrijani nisu imali vode, ne brinite se, kolegice Nado, ovo sam bio vrlo sarkastičan, svi su prepoznali, vi ste bili zadubljeni u neku temu, pa niste dakle, vrlo vam bio ironičan, ustvari, sarkastičan je već malo zločesto, ja nisam takav po habitusu jer sam ovaj, kršćanin. I to su važne, važne politike o kojima mi moramo govoriti. Kako je moguće da IDS-ova politika u Istri dovela do toga da ljudi nemaju vode usred ljeta, a mi Riječani špricamo sve automobile i peremo auto u praonicama, a ljudi se tamo nemaju prat s vodom, tuširat. To su isto teme koje su legitimne i trebamo tražiti odgovore na njih, otprilike kao i ovu oko, napisao sam cijeli tekst, vrlo jasan, pravno utemeljen, sa bespravnom gradnjom u Istri koja je najveća upravo na mjestima gdje na vlasti IDS, al' onda oni sad, sad će oni bit predvodnici borbe protiv bespravne gradnje. Koja smiješna ekipa. Dakle, spomenuo sam ovdje Rašu, povezano sa vodom, iz Labina, opet na vlasti IDS, je li, iz Labina fekalije teku, gđa. Ančica tamo živi kod te gospođe sam bio nekoliko puta i ljudi plaču, kaže ne znam .../nerazumljivo/... ne znam šta da radim, kome da se obratim. Šaljem dopise, mailove, zovem, fekalije, otvoreni kanal. Tamo žive obitelji u Raši. Valjda je i za to kriv prvi hrvatski predsjednik. Tuđman je kriv za to jer fekalije dakle iz Labina idu otvoreno Rašom i truju ljude i prirodu i sve ostalo, eto to Franjo je isto kriv za to. Valjda iz nebeskog Jeruzalema. Dajte ljudi, budimo ozbiljni, barem ovi koji se žele baviti politikom. Imajmo hrabrosti nazvati stvari pravim imenom pa tamo gdje je nešto mislimo da nije tako ćemo to kritizirati, ali tamo gdje mislimo da isto tako, treba postaviti jasno neke stvari pa ajmo reći onda imenom i prezimenom. Dakle ja bih volio, možda sam previše nostalgičan, da sva naša vanjska igrališta, košarkaška, nogometna, imaju špinu za vodu. Mi u Rijeci smo i sami stavili na Gornjoj Vežici, mostovci, držimo taj kvart, SDP misli da će ga uzeti, ali neće, dakle to je naš kvart i naša vežička priča i cijela ekipa tamo, sami smo organizirali, lokalna akcija i ljudi postavili, ugradili špinu, osigurali dakle djeci da, koja su na igralištu, da imaju vodu. Mi bi htjeli da svako igralište u Hrvatskoj ima špinu i htjeli bi da se voda zaštititi na ustavnoj razini, da nam nikakve možda neke direktive u budućnosti za 3, 5, 7 godina ne mogu stavit svoje šape na naše izvore vode. Mi mislimo da je to nacionalno pitanje, da je to pitanje nacionalne sigurnosti i da oni koji imaju legitimitet, a to je, to su vladajući sada, mi možemo samo ovdje senzibilirat i molit da naprave sve što mogu da zaštitimo naše vode od svakoga. Kolega Šimić će u ime HDZ-a govorit završno. Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora. Poštovana državna tajnice, poštovani ravnatelju Capak sa suradnicom. Konačni prijedlog Zakona o vodi za ljudsku potrošnju usklađuje se Direktivom EU o kvaliteti vode u cilju osiguranja zdravstvene ispravnosti i čistoće, ali i zaštite zdravlja ljudi od negativnih učinaka bilo kakvog zagađenja vode u vidu sprječavanja i suzbijanja širenja zaraznih bolesti. Naime, Direktivom Vijeća 98/83 utvrđen je pravni okvir za zaštitu zdravlja ljudi od negativnih učinaka bilo kakvog zagađenja vode namijenjene za ljudsku potrošnju osiguravanjem njezine zdravstvene ispravnosti i čistoće. Direktiva Vijeća 98/83 izmijenjena je više puta te je u mnogim segmentima postala i zastarjela. S obzirom na značajni napredak koji je ostvaren u posljednja dva desetljeća u znanosti i tehnologiji te zbog porasta pritisaka na vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju u pogledu onečišćenja, Direktivu Vijeća 98/83 trebalo je preinačiti te je krajem 2020. usvojene Direktiva 2020/2184 Europskog parlamenta i Vijeća. Direktiva 2020/2184 donešena je s ciljem poboljšanja pristupa vodi namijenjene za ljudsku potrošnju za sve stanovnike u EU utvrđivanjem minimalnih zahtjeva koji voda za ljudsku potrošnju treba ispunjavati. Naime, s danom 12. siječnja 2023. u EU prestale su važiti odredbe Direktive Vijeća 98/83 koje su već transponirane u odredbe nacionalnih zakonodavstava država članica EU. Zbog svega navedenog države članice EU u obavezi su uskladiti svoja nacionalna zakonodavstva upravo sa ovom ranije spomenutom Između ostaloga ovim zakonom uredit će se sljedeća pitanja, razraditi će se opći temelji za zdravstvenu ispravnost i čistoću vode namijenjenu za ljudsku potrošnju, uvest će obaveza osnivanja službenih laboratorija osim za parametre sukladnosti u vodi namijenjene za ljudsku potrošnju, dodatno i za predmete koji dolaze u neposredan dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju. Također razradit će se i postupci kontrole prilikom izgradnje građevina te kontrola parametara sukladnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju u izgrađenim građevinama za vodoopskrbu, također definirat će se prava i obaveze isporučitelja vode i ostalih subjekata. Zakon bi trebao definirati i minimalne higijenske zahtjeve za materijale koji dolaze u dodir sa vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju kao i za kemikalije za obradu i medije za filtriranje koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju. Potrebno je osigurati dostupnost dostatnih i ažurnih informacija o vodi namijenjenom za ljudsku potrošnju za javnost poštujući pri tom sva pravila o zaštiti podataka. Također potrebno je osigurati i provođenje službenih kontrola zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju. Naravno za provođenje ovog zakona potrebno je osigurati financijska sredstva u državnom proračunu koja su i osigurana i za '23. te je u projekcijama za '24. i '25.g. '25.g. i to za potrebe osiguranja zdravstveno ispravne i čiste vode namijenjene za ljudsku potrošnju svim stanovnicima RH. Sve aktivnosti koje su vezane za provedbu ovog zakona, a dolaze u nadležnost Županijskih zavoda za javno zdravstvo, a također i u nadležnosti općina i gradova provode se u okviru njihove redovne djelatnosti zašto su sredstva osigurana u njihovim financijskim planovima. Ovaj konačni prijedlog zakona Hvala vama. nomotehnički i dorađen. Klub zastupnika HDZ-a podržati će ovakav prijedlog zakona, a s obzirom evo da se ovaj zakon bavi zdravljem sigurnošću naših građana ja ću iskoristiti ovu poziciju pa ću čestitati 1. ožujka Dan civilne zaštite svim ljudima koji rade u sustavu civilne zaštite, ali također zahvaliti se i svim žurnim službama koje pomažu u osiguranju i zdravstva, osiguranju sigurnosti, ali i osiguranju imovine hrvatskih građana. Hvala lijepa. Hvala i vama. I u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku kolegica Ružica Vukovac. Poštovani. Voda je potrebna ljudima, prirodi i gospodarstvu, što više vode uzimamo iz izvora to više utječemo na okoliš. U nekim regijama jednostavno nema dovoljno vode, posebno tijekom ljetnih mjeseci, očekuje se da će klimatske promjene dodatno pogoršati tu nestašicu vode. S obzirom na to svi moramo učinkovitije upotrebljavati vodu, štednja vode pomoći će u spašavanju drugih resursa i pomoći će u očuvanju prirode. Određeni sektori posebno masovni turizam povećat će potražnju za vodom u nekim regijama tijekom ključnih razdoblja. Milijuni ljudi svake godine posjećuju odredišta diljem Europe što čini otprilike 9% ukupne godišnje potrošnje vode. Većina te potrošnje pripisuje se djelatnostima smještaja i ugostiteljstva, očekuje se da će vodoopskrba biti izložena još većem pritisku zbog turizma, posebno na manjim sredozemnim otocima od kojih mnogi ljeti bilježe veliki priljev posjetitelja. U zakon je bilo potrebno uključiti i konkretne mjere, iako nacrt prepoznaje potrebu da se pristup vodi za ljudsku potrošnju omogući svim stanovnicima, s naglaskom na ranjive i marginalizirane skupine, njime kao ni postojećim posebnim propisom dakle Zakonom o vodnim uslugama nisu obuhvaćene konkretne mjere postizanja toga cilja kao što su navedene u direktivi. Pa je onda primjerice pučka pravobraniteljica predložila da se prijedlog dodatno uskladi s direktivom i jasno propišu te mjere. One primjerice mogu biti identificiranje osoba bez ili s ograničenim pristupom vodi za ljudsku potrošnju kao i uzroka takvog stanja, procjenjivanje mogućnosti poboljšanja pristupa za te osobe, njihovo obavještavanje o mogućnostima priključenja na vodoopskrbnu mrežu ili alternativnim mogućnostima pristupa vodi kao i poduzimanje drugih potrebnih i primjerenih mjera kojima bi se to postiglo. Načelo predostrožnosti jednoj od ključnih u području zaštite okoliša, a i u direktivi se odnosi i na bilo kakvo povećanje onečišćenja vode koje se koriste za proizvodnju vode namijenjene za ljudsku potrošnju. Zato je predloženo da se jasno propiše da se načelo predostrožnosti primjenjuje i zbog zaštite vodnog okoliša od slučajnog ili namjernog onečišćenja odnosno svih vodocrpilišta vode namijenjene ljudskoj potrošnji kao i vodoopskrbnih objekata. U konačnici ovo načelo navedeno je i još uvijek važećem Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju. Predviđeno je i da su isporučitelji vode dužni odmah obavijestiti nadležne institucije poput Hrvatskih voda, Hrvatskih voda, HZJZ, Ministarstva zdravstva i Državnog inspektorata o kretanjima i neuobičajenim brojevima ili koncentracijama praćenih parametara, tvari ili onečišćujućih tvari koje utvrde provođenjem monitoringa izvorišta što je pohvalno i doprinosi sveukupnoj i boljoj kvaliteti vode za ljudsku potrošnju kod samih krajnjih samih korisnika. međutim, da bi se ta odredba mogla učinkovito provoditi potrebno je preciznije definirati te pojmove kako bi bilo jasno kada isporučitelji vode trebaju obavijestiti navedena tijela što je onda naravno u interesu učinkovite i pravovremene zaštite zdravlja samih građana. Zaštita vodnog okoliša preduvjet je za ostvarivanje prava na čist, zdrav i održiv okoliš konačno s ciljem zaštite i promocije ustavnog prava na zdrav život i zdrav okoliš kao i u svjetlu međunarodnog prepoznavanja prava na čist, zdrav i održiv okoliš kao ljudskog prava svakako je potrebno da se novi Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju naglasi i važnost zaštite vodnog okoliša od slučajnog ili iznenadnog onečišćenja, ali i na sve druge načine koji doprinose postizanju zacrtanoga cilja. Zahvaljujem. Hvala vama. Evo ovime smo iscrpili raspravu po ovoj točki dnevnoga rada. Zaključujem raspravu i glasovat ćemo o toj točci kada se steknu uvjeti. A sada određujem stanku od deset minuta prije prelaska na sljedeću točku, znači u 15,05 se vidimo.